Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za europske integracije, Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo, Odbor za turizam, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi potpredsjednik hrvatske Vlade, Damir Polančec. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene dame i gospodo saborski zastupnici. Dozvolite mi da vas kratko upoznam s Prijedlogom zakona o trgovini. Trgovina kao gospodarska djelatnost trenutno je uređena važećim Zakonom o trgovini koji je na snazi od 1996. godine. Važeći zakon je u proteklih 11 godina u više navrata mijenjan i dopunjavan. Provedba ovog zakona na tržištu ukazala je na potrebu daljnjeg uređenja djelatnosti trgovine, odnosno na potrebu daljnjeg usklađivanja zakonodavstva sa novonastalim uvjetima na tržištu i to kroz uređenje pojedinih područja koja do sada nisu bila zakonom regulirana, a što je za posljedicu imalo otvaranje daljnjih mogućnosti za rast sive ekonomije i nelojalne tržišne utakmice. Upravo zbog navedenih činjenica opredijelili smo se za izradu potpuno novog Zakona o trgovini. U tekst ovog prijedloga zakona ugrađene su također i preporuke dobivene od strane posebne jedinice Vlade Republike Hrvatske zadužene za HITRORez s ciljem pojednostavljenja određenih postupaka za gospodarstvenike. Zakon sustavno uređuje jedno veliko područje koje je važno za cjelokupno gospodarstvo Republike Hrvatske. usklađen je s pravilima Europske unije u području unutarnjeg tržišta, tržišnog natjecanja i zaštite potrošača. Na zakonu se radilo protekle četiri godine i u izradi su sudjelovali svi relevantni partneri od predstavnika tijela državne uprave, predstavnika poslodavaca i naravno drugih socijalnih partnera, sindikata, a čiji prijedlozi su većim dijelom sastavni dio teksta zakona koji imate pred sobom. Osnovni cilj koji se želi postići je da se u domeni nacionalnog zakonodavstva stvori dobar pravni temelj koji će trgovini omogućiti odgovarajući rast i razvoj uz vođenje interesa o zaposlenicima i potrošačima. Izdvojio bih neke od novina koje su obuhvaćane ovim zakonom u odnosu na postojeću zakonsku regulativu kao što su prije svega definiranje određenih ekonomskih pojmova iz područja trgovine što će omogućiti lakšu primjenu i naravno provedbu nadzora. Propisivanje detaljnih uvjeta tko na tržištu može obavljati djelatnost trgovine. Propisivanje vrste prodajnih objekata kroz tipologiju prodavaonice što će omogućiti praćenje trgovine na malo po svim vrstama te će predstavljati bazu podataka za izradu strategije razvoja djelatnosti trgovine. Propisivanje postupka i uvjeta izdavanja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta za prodajni objekat, opremu i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina sukladno tipologiji prodavaonica. Propisivanje uvjeta za organiziranje, način poslovanja i postupak prodaje ribe na veletržnicama ribom, a što je sada potpuno nepokriveno područje. Propisivanje uvjeta za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika sa svrhom sprječavanja sive ekonomije u ovom području. Ukidanje obveza vođenja popisa robe u trgovini na malo, uz propisivanje jednostavnijeg načina osiguravanja dostupnosti podataka o stanju robe u svakom prodajnom prodajnom objektu. i propisivanje odgovarajućih kazni za nepoštivanje odredbi zakona kao i propisivanje većih ovlasti u nadzoru nadležnim inspekcijskim tijelima. Što se tiče odredbi koje reguliraju trgovinsku politiku i poslovanje s inozemstvom valja naglasiti sljedeće. Da su iste usklađene sa važećim carinskim propisima. Također odredbe koje reguliraju trgovinsku politiku i poslovanje s inozemstvom slijede ideju pravne regulative Europske unije koja je direktno primjenjiva u državama članicama Europske unije budući je ista sastavni dio zajedničke trgovinske politike Unije. Danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, odredbe ovog zakona koje se odnose na direktno primjenjivanu regulativu Europske unije prestaju važiti budući da će stupanjem u članstvo Republika Hrvatska biti naravno u obvezi preuzeti zajedničku trgovinsku politiku Prije svega to se odnosi na odredbe koje reguliraju uvjete za obavljanje trgovine s inozemstvom. Zatim odredbe vezane uz trgovinske zaštite mehanizme, a to su: mjere zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza i antidanpinške i kompenzacijske mjere. Naime još jedanput naglašavam, ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju tržište Republike Hrvatske postaje sastavni dio unutarnjeg tržišta europske zajednice, a čime se u ovom dijelu naravno primjenjuje regulativa Odredbe ovog zakona koje reguliraju trgovinsku politiku i poslovanje s inozemstvom, a koje će ostati na snazi i nakon što RH-a postane članica Europske unije odnosi se na trgovinske odnose s trećim zemljama odnosno zemljama nečlanicama Također vrijedno je reći i nekoliko riječi u vezi uređenja radnog vremena u djelatnosti trgovine, a koje odredbe su obuhvaćene ovim zakonom. Svjestan sam da će upravo ovo područje izazvati najviše reakcija pa i polemika. valja napomenuti da je trenutno na snazi Pravilnik o radnom vremenu prodavaonica i drugih oblika trgovina na malo objavljen u "Narodnim novinama" broj 80/01. koji predstavlja pravni okvir na temelju kojeg gradovi i općine, njih preko 500 ukupno odnosno poglavarstva gradova i općina donose odluke o radnom vremenu prodavaonica. Ovakvo uređenje radnog vremena za posljedicu ima širok i nejednaki pristup reguliranja radnog vremena prodavaonica na području Republike Hrvatske uz naravno otežano provođenje nadzora. Slijedom takve situacije zauzet je stav da je uređenje radnog vremena trgovine potrebno urediti jedinstveno i to za područje cijele Republike Hrvatske. Tako je u prijedlogu ovog Zakona o trgovini rad prodavaonica reguliran na način da je radno vrijeme diferencirano po naznačenim obilježjima, a to je: tjedno radno vrijeme, nedjelja i blagdani, a što će omogućiti još jednom naglašavam, jednostavniju provedbu i učinkovitiji nadzor na tržištu. Što se tiče radnog vremena tijekom tjedna dana je mogućnost da prodavaonice od ponedjeljka do subote budu otvorene od 6 sati do 21 sat. zbog nužne opskrbe stanovništva dana je mogućnost da tijekom tjedna od ponedjeljka do subote od 0 do 24 sata rade benzinske postaje i prodavaonice na malo do 80 metara kvadratnih unutar zatvorenog dijela benzinskih postaja, benzinske postaje i prodavaonice na malo unutar zatvorenog dijela benzinskih postaja unutar zatvorenih područja autocesta te prodavaonice na graničnim prilazima unutar zatvorenih područja autocesta, kolodvora, zrakoplovnih luka, luka i pristaništa te luka nautičkog turizma. Kada govorimo o uređenju radnog vremena nedjeljom ista je bazno ovim zakonom uređena kao neradni dan uz određene dakle izuzetke. Međutim zbog povećanja priliva potrošača u određenim dijelovima godine dana je mogućnost da nedjeljom rade sve prodavaonice od 6 do 13 sati i to u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada kao i tijekom cijelog prosinca. Dakle još jednom, nedjelja je ovim zakonom bazno uređena kao slobodan dan, neradni dan, a mogu raditi u slijedećim mjesecima: od 1. lipnja do 1. listopada kao i tijekom cijelog prosinca. I tada rade u radnom vremenu od 6 sati do 13 sati. Isto tako napomenuo sam da postoji izuzeće. Nedjeljom bi tijekom cijele godine, a zbog funkcioniranja društvene zajednice, zbog kulturnih običaja, tradicije, prava na informiranje mogli od 6 do 13 sati raditi štandovi i klupe izvan tržnica na malo za prodaju cvijeća i svijeća, kiosci za prodaju tiska, specijalizirane prodavaonice za prodaju kruha i pekarskih proizvoda, tiska, cvijeća, svijeća i suvenira. Zbog nužne opskrbe stanovništva dana je mogućnost da nedjeljom tijekom cijele godine od 0 do 24 sata rade benzinske postaje i prodavaonice na malo do 80 metara kvadratnih unutar zatvorenog dijela benzinskih postaja, prodavaonice na graničnim prilazima unutar zatvorenih područja autocesta itd. Dana je mogućnost da nedjeljom kao izuzeća rade samo određena prodajna mjesta, a sukladno radnom vremenu objekta u sklopu kojeg se nalazi. Dakle, prodavaonice u sklopu bolnica, lječilišta, toplica, hotela i hotelskih kompleksa i prodavaonica u koncertnim dvoranama i kinima, kongresnim dvoranama, prodavaonice na brodovima dva sata prije početka i za vrijeme trajanja plovidbe, dakle izuzetno mogu raditi i nedjeljom tijekom cijele godine. Članak 63. jasno govori i da, ispričavam se, nedjeljom je predviđeno da su zatvorena sva skladišta i drugi oblici trgovine na veliko, to je još važno napomenut. Nedjeljom bi mogli raditi odnosno će raditi i to je utvrđeno člankom 63. zakona klupe na tržnicama na malo, prodavaonice unutar zatvorenog dijela tržnice na malo za prodaju prehrambenih proizvoda, tiska, cvijeća, svijeća i suvenira, pokretna prodaja, prodaja na daljinu, direktna prodaja putem zastupnika i prodaja u proizvodnim objektima seljačkih i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, dakle može raditi nedjeljom tijekom cijele godine. U ovom zakonu isto tako propisana je i zaštita radnika od otkaza koji se zbog kršenja radno pravnih propisa obrate nadležnim tijelima. Dakle, propisana je i posebna zaštita zviždača koji u dobroj vjeri podnesu i prijave korupciju na temelju opravdane sumnje, dakle navođenjem odgovarajućih okolnosti i dokaza koji tu sumnju i opravdavaju čime se od zaštite isključuju zviždači koji bi mogli podnositi paušalne primjedbe. U slučaju spora teret dokazivanja prenosi se na poslodavca kao što je to i u radnom zakonodavstvu definirano. Što se pak tiče uređenja radnog vremena u zemljama moram reći da je isto uređeno na vrlo različite načine sukladno interesima svake pojedine zemlje. Naime Republika Austrija, Savezna Republika Njemačka od zemalja Europske unije imaju odredbe o radnom vremenu nedjeljom na način da je nedjelja neradni dan. Najliberalnije uređenje radnog vremena nedjeljom imaju Irska ali i Latvija, Slovačka i Švedska u kojima opet nema nikakvih ograničenja rada prodavaonica nedjeljom. U Italiji i Grčkoj nedjelja je neradni dan, a rade samo određeni tipovi prodavaonica kao što su benzinske postaje, suvenirnice, pekarnice, cvjećarnice i slično. Dakle, vrlo slično reguliranje pitanja radnog vremena kao i U Hrvatskoj. Za kraj bih želio naglasiti da se novim Zakonom o trgovini žele izbjeći sadašnje nedorečenosti, zakonodavna nepokrivenost pojedinih područja i neusklađenost sa drugim zakonima. Ovim zakonom djelatnost trgovine želi se urediti na jedinstveni način kako bi se stvorio pravni temelj za obavljanje trgovine kroz sustav uređenih nacionalno zakonodavnih pravila u cilju razvoja trgovine prije svega. Uvjeren sam da će donošenje zakona pozitivno se odraziti na stvaranje dobre baze podataka za mjerljivost trgovine, na suzbijanje nelojalne tržišne utakmice, smanjenje neregistriranih gospodarstava odnosno za sprječavanje sive ekonomije te na zaštitu zaposlenika i potrošača. U trgovini u Republici Hrvatskoj radi oko 250 tisuća ljudi. Velika većina svih onih zaposlenih u trgovini daje punu podršku ovakvom uređenju i radnog vremena u trgovini u Hrvatskoj. Stoga vas molim da raspravimo ovaj prijedlog zakona i damo mu podršku. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Damir Kajin. Kada je navodio potpredsjednik Vlade gospodin Polančec kako je to pitanje regulirano recimo u Austriji i Njemačkoj onda je rekao da to oni reguliraju kroz formu nedjelje kao neradnog dana. To očigledno nije točno jer u Njemačkoj trgovine kroz godinu nedjeljom mogu raditi 80 sati. Nije točno da nedjeljom ne rade ni trgovine u Italiji. Pred petnaest dana bio sam u Milanu. Ne da sve radi nego čak nedjeljom se radi duže kao i subotom u pravilu sa devet do deset sati ili sa osam do jedanaest sati. U Italiji se konačno određuje broj radnih nedjelja, pa tako u Italiji u prosincu rade svi dok u Njemačkoj trgovine rekoh kroz godinu nedjeljom mogu radi 80 sati. A u jednoj Grčkoj i Španjolskoj a Španjolci su papskiji od pape, od zabrane su rada nedjeljom izuzeta turistička naselja. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I drugi ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Luka Denona. Gospodin ministar očito dugo nije bio u Italiji nedjeljom kada je rekao da je Italiji zabranjen rad nedjeljom ili da se nedjeljom ne radi. Kao što je kolega Kajin a i ja mogu posvjedočiti u nedjelju se u Italiji radi i nije točan navod znači da se nedjeljom ne radi. Zahvaljujem. Idemo dalje. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Odbor za zakonodavstvo? Ne. Odbor za europske integracije? Ne. Odbor za rad, socijalnu politiku i zdravstvo? Ne. Ne. Odbor za turizam? Da. Uvaženi zastupnik Marin Brkarić. **Brkarić, Marin

održanoj 13. ožujka razmotrio Prijedlog zakona o trgovini, prvo čitanje koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 6. ožujka 2008. godine. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora raspravio je Prijedlog zakona o trgovini na temelju članka 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora i to u dijelu što se odnosi na politiku razvoja hrvatskog turizma imajući u vidu da se gotovo jedna trećina turističke potrošnje ostvaruje upravo u sektoru trgovine. Naime, trgovina je jedan od važnih segmenata i sastavnica turističke potrošnje. Kako se radi o općim pitanjima koja valja urediti predloženim zakonom daje se potpora o potrebnoj prilagodbi sektora trgovine sa praksom zemalja sa razvijenim gospodarstvom i novonastalim uvjetima na tržištu i time stvoriti pravni temelj za daljnji razvoj trgovačke djelatnosti. Međutim, u pojedinostima u samom tekstu predloženog zakona može se ustvrditi da isti nije prilagođen zahtjevima moderne turističke potražnje. U vrlo opsežnoj i sadržajnoj raspravi u kojoj su sudjelovali svi nazočni članovi odbora najveći se dio pitanja odnosio na zakonom predviđeno radno vrijeme prodavaonica, članak 58. i 60. Kod ovih je pitanja iznijeto više prijedloga i mišljenja. Da bi u članku 60. predloženog zakona trebalo imajući u vidu namjeru produljenja turističke sezone, rad prodavaonica trebalo proširiti na razdoblje od 1. travnja do 1. listopada odnosno na cijelu godinu. Da bi zbog produljenja turističke sezone trebalo ukinuti predviđeno ograničenje rada trgovina nedjeljom u turističkim mjestima, da nije opravdano da tijekom turističke sezone a posebice u primorskom dijelu Hrvatske trgovine moraju završiti radom najkasnije do 21 sat posebice imaju u vidu praksu u drugim turističkim zemljama mediterana. Da bi trebalo dozvoliti znatno liberalniji pristup određivanju radnog vremena trgovine posebno kad se radi o trgovinama na jadranskom području području Hrvatske kod čega bi trebalo dati i odgovarajuće ovlasti lokalnoj upravi i samoupravi, da bi trebalo glede radnog vremena voditi posebnu pažnju što se tiče gradova uz obalu tako i na kontinentalnom dijelu Hrvatske. Da bi jedinice lokalne samouprave u općinama, gradovima i županijama trebale dobiti ovlasti o utvrđivanju početka i završetka radnog vremena u trgovini na malo u svojim područjima. Na temelju provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru slijedeće zaključke: Prihvaća se Prijedlog zakona o trgovini izuzev u dijelu radnog vremena u djelatnosti trgovine. Predlaže se da se radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovina propisuju jedinice lokalne samouprave. Sve primjedbe i prijedlozi iz rasprave upućuju se predlagatelju zbog pripreme konačnog prijedloga zakona. Hvala. Zahvaljujem. Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu? Ne. I Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Ne. Otvaram raspravu. I prvi su na redu klubovi. A prvi klub je HNS i uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. (HNS)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospodine potpredsjedniče Vlade sa suradnicama. Po ocjeni Kluba zastupnika Hrvatske narodne strane ovaj prijedlog zakona nećemo podržati ni u prvom čitanju, i obrazložit ću zašto. No, želim sada, jasno i javno reći da je sada vidljivo da je nekoliko godišnja rasprava, polemika u Hrvatskoj o radu nedjeljom nije u sebi nosila sadržaj nedjelje nego se ipak svela samo na trgovinu. Samo na jednu djelatnost u ovom društvu koja je vjerojatno predmet velikog interesa postala iz nekoliko razloga, jedan od njih je i taj što se radi o djelatnosti koja je najnovija počela raditi nedjeljom, za razliku od vlakovođa, konduktera, vozača tramvaja i autobusa, liječnika, ljekarnika itd. Trgovina se posljednja pojavila, izazvala je problem i zbog toga što su vlasnici, a najprije koji su to počeli raditi a to su bili strani trgovački lanci, profit i rad nedjeljom uveli preko leđa radnika sa besramno niskim plaćama jer nisu plaćali rad nedjeljom, nisu osiguravali dan tjednog odmora, nisu osiguravali izmjenjivost rada nedjeljom uz ograničenje da to ne može recimo više od 10 nedjelja u godini biti. I od početnih 11 sati kada su zatvarali trgovine, pa 13, pa 16, počeli raditi praktički cijeli dan. I na taj način moram priznati ovo im se sada to i ovakvo njihovo ponašanje vraća kao bumerang, jer je Vlada odlučila zabraniti takav rad. ne prihvaćanjem sugestija, savjeta i upozorenja, sami su sada sebe doveli i teško će se od toga moći opravdati da Vlada poseže za jednom vjerom kao što je zakonska zabrana rada nedjeljom. I blagdanima. No, unatoč toga, nećemo to podržati zbog toga što smatramo da veliki broj rješenja o predloženom zakonu nisu dobra, provediva i da neće donijeti korist onima zbog kojih se navodno donosi a to su radnice i radnici koji rade u trgovini, posebice u maloprodaji i posebice one koje su do sada bile prisiljavane da doista rade svaku nedjelju, svaki blagdan, da su imale ugovor na četiri sata rada dnevno, a radile su i po 12 sati i to sve za 1500, 1800, 2000 je velika plaća a blagajnice, manjaka iz blagajni, polica roba sa trgovine morale su plaćati jer su im poslodavci to oduzimali sa plaća. …/Govornik se ne razumije./… kaputulacije i pravne države jer priznajemo da nismo našli načina kako kontrolirati poštivanje zakona, koji već postoje i kolektivnog ugovora u trgovini koji je već postojao. bilo bi uputno i ovaj Zakon čitati uz Zakon o zaštiti potrošača, jer se interesi kupaca i zaposlenih u ovom sektoru najviše isprepliću, pa podsjećam i pitam, i ovaj Zakon govori, u članku 10. o prodaji na daljinu. To vam je ono kada vas nazovu u 9 navečer pa vam počnu nuditi posteljinu preko telefona. Koliko je kazni do sada naplaćeno od strane državnog inspektorata za takvo ponašanje? Bez prethodne suglasnosti kupca, kao što Zakon o potrošačima piše. Koliko je državni inspektorat naplatio kazni, zato što onaj reklamni materijal, ili kako ga ja zovem smeće, se ostavljaju na ogradama, ne više u poštanskim sandučićima, ne više samo u vratima, pod vratima, ispred vratiju, nego po dvorištima i naseljima, po stambenim zgradama i stubištima. Koliko je kazni naplaćeno zbog toga što su deklaracije roba ispisana veličinom slova dva mikrona? Ne dva milimetra nego dva mikrona. Koliko je kazni naznačeno što je na oznaci rok upotrebe do, naljepljena naljepnica sa cijenom, sasvim slučajno? To je zaštita potrošača. Ovaj Zakon to područje ne regulira, ali nadležnost za kontrolu i povredu su ista tijela. Pa bi možda bilo dobro ako te odgovore možemo dobiti da vidimo kakve će sada ovaj novi Zakon dati blagodati potrošačima i zaposlenim? Članak 15. navodno da je to unijeto na zahtjev sindikata predviđa da zaposleni u trgovini moraju imati poseban uvjet stručne spreme, a koju će pravilnikom propisati ministar. Na one koji rade u trgovini ta se odredba ne odnosi, na sve novo zaposlene će se zaposliti. Ja sada tu upozoravam u najdobroj namjeri, ako me gospodin potpredsjednik može pratiti i saborski kolege ne ometati ga, što se može desiti ovakvom odredbom kada spojite članak 15. i 80. Zakona? Osoba koja radi, nije završio trgovačku školu nego automehaničar i prodaje autodijelove, redi 15 godina u trgovini. Pet dana prije stupanja na snagu ovoga Zakona, prestane mu Ugovor o radu i nakon stupanja novog Zakona na snagu ako ministar propiše da u trgovini u maloprodaji smiju raditi samo građani Republike Hrvatske koji su završili trgovačku školu, on više nikada se neće moći zaposliti u trgovini. Jer mu radni staž, što smo u svim drugim profesijama i zanimanjima priznavali kada smo ovakve odredbe donosili ovdje ne postoji. Samo zatečeni danom stupanja na snagu ovoga Zakona. To da je netko dakle, 20 ili 15 godina radi u trgovini, a znate da stalno zaposlenje u Hrvatskoj, nažalost, više ne postoji u ovom slučaju značiti će da nema zakonom predviđene uvjete da se zaposli više u trgovini. Pa koliko god bio bolji od onih koji su škole završili. Nadalje, dozvoljava se i prodaja bez naknade u članku 23. pa nabraja prava onih koji to smiju raditi, humanitarne ustanove, udruge i toplo preporučam unijeti i riječ zaklade. Zaklade također se bave humanitarnim radom, nisu ni udruge ni ustanove, jer su formirane po posebnim Zakonom o zakladama i ako ih ovdje ne unesete neće imati to pravo. Recimo da zaklada kupi lijek za nekog bolesnog u u Austriji ili u Sloveniji i da ga donese u Hrvatsku i kaže, dakle, bez plaćanja samo, potpredsjednika Vlade podsjećam da prema drugim propisima i zaklada i humanitarna udruga kada bez naplate unosi recimo lijek ili ortopedsko pomagalo platiti će i PDV i carinu. To je samo, usput. Pozdravljamo onaj dio Zakona, članak 31. koji predviđa mjere zaštite domaće proizvodnje, zapravo 29. ali čini mi se da rješenje koje je ponuđeno o proceduri je malo nejasno i da proceduru bi trebalo skratiti. Naime, ovakvo, zaštita domaće proizvodnje, ako se ne provede dovoljno brzo nije efikasna, pa bi ljubazno preporučili da do drugog čitanja i rokove u članku 29. i 31. probate skratiti. Jer nešto što traje tri mjeseca više efekta ne da. Jer kad u Hrvatskoj nema umjetnog gnojiva recimo, neće se uvesti mjesecima, kad nestane svinja, odnosno uvoz u roku dva dana je odobren i dođe. Radno vrijeme članak 57. pa na dalje. Ovdje postoji jedna odredba za koju se pitam što radi u Zakonu o trgovini odredba o zaštiti žviždača. Pa zar to nije područje koje regulira Zakon o radu? Zar ćemo doista u sve zakone, Zakon o cestama, Zakon o šumama, Zakon o zdravstvenoj djelatnosti, Zakon o, o, o, unositi odredbu koja koja spada u Zakon o radu i eventualno Zakon o državnim službenicima i namještenicima. Čemu ovo opet ponavljati, pa opet koristeći nejasne. Kaže, ima pravo prijaviti osnovanu sumnju na korupciju ili u dobroj vjeri i onda će biti zaštićen od otkaza. Ali ako on to zloupotrijebi, a ne objašnjava se tko utvrđuje zloupotrebu. U privatnim tvrtkama nema sudova, nema postupaka, gazda odlučuje o otkazu i svemu. tobože nudimo nekakvu zaštitu sa terminima i pojmovima koji uopće ne bi trebali biti predmet ovog zakona, a takvo mišljenje dao vam je i Sindikat trgovine, da ne vidi razloga da ta odredba bude u Zakonu o trgovini, jer je to predmet radnog, a ne trgovačkog zakonodavstva. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 6 do 21, nedjelje i blagdani se ne rade. Ali opet onda ima izuzetaka, da će se raditi pet tjedana u godini, odnosno pet mjeseci U ovoj godini to su 22 nedjelje. Poklopilo se. Dakle, koja je sad razlika u zaštiti zaposlenika koji ne primaju plaćenu nedjelju, umjesto 52 nedjelje imat će problem 22 nedjelje. Koje je ovo rješenje za zaposlene u trgovini koji nisu koristili slobodni dan? Razlika u pola možda, ne više. Koje ovaj zakon nudi rješenje za one koji imaju ugovor na četiri sata, a moraju raditi i 12 sati dnevno? Nikakvo. Koja je razlika zašto je trgovačka djelatnost trgovina značajnija zamislite čak i od zdravstvene zaštite ili ljekarništva? Naime, ovo će biti prvi zakon gdje će država, Sabor na prijedlog Vlade definirati radno vrijeme do u detalje, a primjerice u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti nemamo odredbu o radnom vremenu, zabrani ili naredbi, nego je tamo prepušteno da radno vrijeme donaša ministar pravilnikom, ne zakonom. Pa tako recimo i za ljekarničku službu, a nitko mi neće reći da je trgovina značajnija od ljekarničke službe postoji pravilnik koji veli da ljekarne od ponedjeljka do subote, odnosno od a van toga posebnim ugovorom sa HZZ-om uvodi se dežurstvo, odnosno pripravnost. Dakle, jednoj tako značajnoj djelatnosti kao što je ljekarništvo nismo zakonom uređivali radno vrijeme, nego je to ministar uredio pravilnikom. Ali u trgovini moramo zakonom zabraniti rad nedjeljom i neke druge dane. Nadalje, kakav je to značaj da izuzeća i uvijek radimo izuzeća da se nedjeljom ipak može kupovati cvijeće i svijeće. I to cvijeće i svijeće je u svim izuzecima. Ja ne vjerujem da naprosto cvijeće i svijeće u Hrvatskoj imaju veći značaj od kruha i mlijeka. Pa onda idu izuzeća da će se moći raditi u zoološkim vrtovima, pa će se moći raditi na benzinskim postajama, pa će se moći u zrakoplovnim lukama, graničnim prijelazima i kad ta izuzeća zbrojite onda će ispasti ovako, da će građani Zagreba ili Rijeke ili Čakovca cvijeće i svijeće nedjeljom moći kupovati normalno tko god želi će raditi. Ali da će u Zagrebu kruh i mlijeko kupovati u zoološkom vrtu. Jer dućan u zoološkom vrtu slobodno radi i nedjeljom. Nadalje. Predviđa zakon i mogućnost, ovlast inspektora da na najmanje 30 dana zatvori trgovinu i daje pet uvjeta, šest zašto. To je članak 49. Ali zamislite da bi zaštitila interese zaposlenih Vlada nije predložila i dala pravo inspektoru da zatvori trgovinu ako radnicima ne plaća prekovremeni rad, ako im ne plaća nedjelju, ako sklopi ugovor na pola radnog vremena, a prisiljava radnike raditi na puno radno vrijeme. Ako kog njega nađe neprijavljene radnike, ako ne označava ili ako nema ispravnu deklaraciju naročito prehrambenih proizvoda. Ako nema istaknute cijene proizvoda ili prodaje robu čija je uporabni rok prošao. U tim uvjetima, u tim slučajevima neće se trgovina zatvoriti, nego će se zatvoriti samo onda ako je napravio nešto što je eventualno oštetilo državne interese – proračun, plaćanja, istaknuto radno vrijeme. Dakle, ako ne istakne radno vrijeme na vrata dućana će ga zatvoriti. Ali ako sve ovo što sam vam pročitao ne napravi neće ga zatvoriti. I na kraju kazne koje su predviđene. Od 30 do 150, od 50 do 250000 kuna. Prvo, smanjite te raspone. Drugo, što bi bilo daleko pametnije, visinu kazne nemojte propisivati u apsolutnom iznosu, nego im vežite uz dnevni promet ili dohodak. Nije svejedno i povreda jedne odredbe ovog Zakona o trgovini 25 kvadrata u kojem rade 2 trgovca i u trgovačkom lancu. Sve države, gospodine potpredsjedniče, koje ste naveli sankciju, visinu kazne vežu uz visinu dnevnog prometa i na taj način male kažnjavaju manje, velike veće što je u posljedici stimulans jer i kod velikih i radi daleko veći broj zaposlenih. Želim vjerovati da ova upozorenja i primjedbe… …/Ivan Jarnjak: Prvedite kraju! Vrijeme./… … koje sam istakao u ime kluba Hrvatske narodne stranke će Vlada ozbiljno razmotriti, a posebice koristiti slovensko iskustvo koje je čak nakon referenduma, dakle Slovenci su proveli referendum na tu temu, odustali od zakonske zabrane i rad nedjeljom regulirali kolektivnim ugovorom, ako već Europsku uniju spominjemo i nabrajamo zemlje čija smo iskustva pratili. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Boris Kunst. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, potpredsjedniče Vlade i poštovani kolege zastupnici. Iako se moj osobni stav djelomice razlikuje od određenih prijedloga zakona ja ću govoriti poštujući one predstavnike koji su sudjelovali u izradi ovog zakona i koji su inzistirali da se zakon ovakav ovakav predloži Hrvatskom saboru, pa i u njihovo ime ću govoriti, a ti upravo predstavljaju zaposlene u trgovini, a to su predstavnici sindikata. Kada govorimo o Zakonu o trgovini, Hrvatska svoj važeći zakon kojim cjelovito i jedinstveno uređena ta važna gospodarska djelatnost ima od 1996. godine, a od tada do danas postojeći je tekst zakona deset puta mijenjan i dopunjavan. Kao posljedica promjena u gospodarskom, društvenom, političkom djelovanju unutar Republike Hrvatske ali i sve jačeg uključivanja Hrvatske u svjetske integracijske procese. Internacionalizacijom hrvatske trgovine posebno posebno ulaskom stranog kapitala pojavili su se suvremeniji oblici trgovine kao i njena liberalizacija. Nadalje, djelatnost trgovine kao gospodarske grane sa cca 260 tisuća zaposlenih, sa 11% udjela u bruto društvenom proizvodu Hrvatske treba biti od interesa cjelokupnog gospodarstva naše zemlje vodeći računa o kvaliteti usluga prema potrošačima, a naglasio bih posebno vođenja računa o radnicima, zaposlenicima u trgovini sa daleko pozitivnijim egzistencijalnim učincima jer upravo oni su često izloženi izrabljivanju od strane pojedinih poslodavaca. Zbog navedenih činjenica potrebe daljnjeg usklađivanja s novim uvjetima na tržištu, te prilagođavanja praksi zemalja s razvijenim gospodarstvom, a vodeći računa i o preporukama Europske komisije, važno je stvoriti čvrst pravni temelj za još bolje funkcioniranje i budući razvoj trgovačke djelatnosti u našoj zemlji. Predloženi Zakon o trgovini omogućuje stvaranje jednakih uvjeta za poslovanje svih gospodarstvenika koji se bave ovom djelatnošću, a vodeći računa o suzbijanju zlouporaba na svim razinama a posebno bih naglasio tu suzbijanja nelojalne tržišne utakmice i sive ekonomije. U izradu zakona kao što smo i na početku čuli, bili su uključeni i socijalni partneri kao i druge udruge i on je rezultat višegodišnjeg rada, želja, prijedloga većine autora. Predloženi zakon u odnosu na postojeći nedvojbeno uvodi određene novine kojima pa djelomice smo o tome i čuli, definira ekonomske pojmove iz područja trgovine kako bi što bolje razumjeli i primjenjivali subjekti na koje se zakon odnosi, jasno propisuje tko na tržištu može obavljati djelatnost trgovine tako npr. uz pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje ove djelatnosti, djelatnost trgovine mogu obavljati i nositelji seljačkih i poljoprivrednih gospodarstava. Propisane su vrste prodajnih objekata i uvjeti o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta. Na zahtjev gospodarstvenika se nepoštenim trgovanjem kvalificira prodaja robe ispod njezine nabavne cijene. Ovim zakonom je propisan restriktivniji inspekcijski nadzor kako za nelojalnu konkurenciju tako i za sivu ekonomiju u kojoj se izrabljuju zaposlenici. Novost koja je u zadnje vrijeme medijski najviše eksponirana je uređenje radnog vremena u okviru Zakona o trgovini. Temeljem važećeg Zakona o trgovini i Pravilnika o radnom vremenu prodavaonica, pitanje radnog vremena nije sada uređeno jedinstveno na području cijele Republike Hrvatske zato je vrlo važno novim zakonom urediti tjedno radno vrijeme, nedjeljom i blagdanima U predloženom Zakonu o trgovini dana je mogućnost da prodavaonice tijekom tjedna znači od ponedjeljka do subote rade od u jutro 6 sati do 21 sat na večer, a nedjelja i svi blagdani budu neradni dani. Zbog nužne opskrbe stanovništva, zakon predviđa i izuzeća. Kako je Hrvatska turistička zemlja zakon u određenim razdobljima godina predviđa izuzeće za rad nedjeljom i to od 1. lipnja do 1. listopada kao i tijekom cijelog prosinca kada prodavaonice mogu raditi od 6 do 13 sati. Ovakvim uređenjem radnog vremena trgovina, Hrvatska se svrstala u grupu zemalja Europske unije poput Italije, Austrije, Njemačke, Grčke, Finske koji imaju slično uređeno radno vrijeme trgovinama. Nisam rekao isto, ali sam rekao slično. Predloženi Zakon o trgovini kvalitetniji je od postojećeg i radi propisane zaštite radnika od otkaza koji se zbog kršenja radnopravnih propisa obrate nadležnim tijelima državne vlasti. Isto tako propisana je posebna zaštita viždača, znači osoba radnika koji u dobroj vjeri podnesu prijave o korupciji na temelju opravdane sumnje navodeći okolnosti i dokaze koji sumnju opravdavaju. U slučaju spora teret dokazivanja prenosi se na poslodavca što je uobičajeno i tako je uređeno i sada Zakonom o radu. Na kraju cilj predloženog Zakona o trgovini je ispraviti sadašnje nedorečenosti te neutralizirati posljedice zakonodavne nepokrivenosti pojedinih područja i neusklađenosti sa drugim zakonima. Djelatnost trgovine uređuje se na jedinstven način u Republici Hrvatskoj što će se pozitivno odraziti na stvaranje kvalitetne baze podataka za mjerljivost trgovine, suzbijanje nelojalne tržišne utakmice, smanjenje ne registriranog gospodarstva te ono najbitnije, zaštitu zaposlenika i potrošača. Sve to bi u konačnici trebalo doprinijeti razvoju ove djelatnosti koja ima značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu. Naime, kao što znademo i ulaskom Republike Hrvatske u tržište Republike Hrvatske postaje sastavni dio unutarnjeg tržišta Europske zajednice te će se na njega direktno primjenjivati i regulativa Europske unije. Zbog toga Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje predloženog Zakona o trgovini. Hvala.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni potpredsjedniče Vlade, uvažena gospodo zastupnici. Prvom rečenicom kojom je započeo opisivati ovaj prijedlog zakona, predlagač doslovce navodi da trgovina kao važna gospodarska djelatnost ima ključnu ulogu u gospodarstvu. Znači trgovina je na neki način prva gospodarska grana u Hrvata. Na žalost tome je tako, bilo bi bolje da je industrija, ali iz ove kože se više ne može. U ovoj zemlji u kojoj se ništa ne isplati raditi, ništa izvoziti, već samo trgovati i politizirati nije ni čudno da je onda trgovina naša prva gospodarska grana. Da je drugačije, jasno trgovinski deficit Republike Hrvatske ne bi iznosio na kraju godine 12 milijardi dolara, ne bi deficit robne razmjene u siječnju 2008. dosegao milijardu 260 milijuna dolara i ne bi nam pokrivenost uvoza izvozom iz godine u godinu bivala sve manje. Tako je na primjer pokrivenost uvoza izvozom godine 2000. bila 72,2%, 72,2%, a 2008. 43,8%. Znači svakim danom sve više napredujemo. Jasno to ne brine predlagača. Briga njih što će neki krajevi u ovoj zemlji morati više raditi da bi neki drugi krajevi mogli više trošiti. Tima koji više rade e sada ćemo i brodogradilište privatizirati. Briga i sindikate za te pokazatelje. Briga i crkvu koja će na temelju konkordata svoju apanažu zasigurno dobiti. Zašto se borim za radikalnu decentralizaciju, regionalizaciju? Da svatko znači na svome upravlja po svome, a ne da nama, nemojte me napadati kao zadnji puta, gospoda iz Bjelovara, Koprivnice, Osijeka, Slavonskog Broda određuju u Istri kada će trgovine raditi. Vi gospodo ministri, državni tajnici itd., iz tih gradova određujte radno vrijeme u sredinama koje poznajete. Nemojte Istrijanima koji nota bene nemaju nikoga u Vladi, ni na mjestu ministra, ni državnog tajnika, ni ravnatelja, ničeg, pa onda nije ni čudo da se iz proračuna tom prostoru vraća 0,06%, ali da ga stoga Istrijani pune sa 10%. Sa sindikatima na primjer Savezom samostalnih sindikata ja ne želim ni polemizirati, kada je trebalo imati petlje '98. tada je li tako u bici za Trg bana Jelačića koju je tada predvodio gospodin Kunst, danas najavljuju prosvjede što ja pozdravljam, ali to licemjerstvo oko rada nedjeljom pripisujem pogodovanju "Agrokora" s kojima neki ljudi u tom sindikatu preko obitelji rade. E, toliko. Drugo, samo da kažem, prvi koji su probili barikadu dole u Jurišićevoj te '98. godine su bili Stjepan Radić iz HSS-a, unuk Radića i Damir Kajin. Dobro nije bitno. Crkva ima pravo tražiti isto tako neradnu nedjelju, ali kao što sam rekao maloprije, to u Italiji nije pošlo za rukom papi što će očigledno poći za rukom Kaptolu. Ja se slažem da je crkva prva stala ili ustala u obranu nacionalnog identiteta, ali joj je i vlast uzvratila i novcem i denacionalizacijom i statusom i utjecajem, a zauzvrat i ona je često često pomogla HDZ-u, i to treba reći, da bi bilo na vlasti. No kad su oni u pitanju, ja bi im taj problem ovako riješio. Ako jedna godina ima 365 dana, a 53 nedjelje, a branite da netko radi nedjeljom, e onda bi te trebali ostati bez jedne sedmine od onih 360 milijuna kuna koliko dobite. Uvjeravam vas, nedjeljom radi cijeli Italija. Gdje je tu problem? Radnika jasno da valja platit. Ali nemojte uskraćivati trgovcu da rade, pogotovo nemojte to činit u sezoni. Ako ti ljudi ne iskoriste prisutnost stranog gosta u sezoni, pa kada će oni to učinit? Ako se te nedjelje iskrcaju dva crusera u Dubrovniku, pa jasno da tim ljudima koji troše treba omogućiti da taj novac naprosto potroše. Ma ne možete na primjer tekstil nedjeljom prodavati od 8 do 13 i 30 kako vi to predlažete kada gosti na plaži ne znam se kupaju ili spavaju. Pa trgovine moraju takve robe biti otvorene od 15 do 21 ili 22 sata. Pustite ljude da rade. Ja tvrdim da je kod dvije trećine malih trgovaca što ljudi u vlasti ne žele shvatiti, taj mali trgovac u goroj poziciji nego radnik. Pustimo velike lance. Ali tvrdim, taj mali obrtnik često je u težoj poziciji od radnika, ako ni zbog čega, a ona što odgovara cijelom svojom imovinom, veliki znamo kako, ničim, radnik odgovara normalno svojim radom, taj mora platiti i zakupninu i kamate i PDV i robu i poreze i carinu i svatko tko digne ruku za ovaj zakon trebao bi najprije sedam ili petnaest dana voditi jedan dućan, pa tek onda kada se uvjeri kako to izgleda glasati za jedan takav zakon. Onaj amandman koji se je pojavio da trgovine do 5 zaposlenih mogu raditi non stop ja mislim da je bio dobar. To su obiteljske trgovine, male trgovine koje u srazu s velikim nemaju šanse. 2000. veliki trgovački lanci, supermarketi itd., pokrivali su 30% trgovine. Danas 80%. U tom srazu mali rekoh, nemaju šansi. Ovim zabranama mali će biti još slabiji, veliki još jači. Ali će biti i država siromašnija, a sindikati će biti sve glasniji u traženju svojih prava. OK, pošteno. Djelatnost trgovine u prva tri kvartala 2007. ostvarila je prihod u visini od 174,21 milijardu kuna, dok je u istom razdoblju 2006. zabilježeno 169,86 milijardi kuna. Inače podaci od jučer govore sljedeće, da ukupan broj zaposlenih koji rade u distributivnoj trgovini povećan je za čak 40,8 tisuća, znači sa 216 tisuća u 2006. na 257 tisuća a promet koje su ostvarile pravne osobe uključujući i porez na dodanu vrijednost povećan je za više od 40 milijardi kuna na ukupno 271 milijardu kuna. Od tog broja u trgovini na malo zabilježen je porast prometa sa 71,6% na 86,4 milijarde kuna odnosno za više od 20%. Znači po tome govori da je, to to sve govori da je trgovina najjača djelatnost u Hrvatskoj. Samo u jednoj županiji, u Županiji istarskoj trgovina je na drugom mjestu iza industrije. Inače u svim krajevima ona je na prvom mjestu. I ja vas doista molim da pustite ove male dućane u sezoni da mogu raditi dok hoće. U sezoni od 1.6. do 1.10. imamo 16, 17 nedjelja, 4 ili 5 blagdana. Umjesto da proširimo sezonu na 120 dana, mi tu sezonu svodimo na 90 dana. Ponavljam, još jedanput ću reći, po treći puta, ne može netko iz Bjelovara znati bolje od Istrijana kako trgovine u Istri trebaju radit. I nemojte nam gospodo u Vladi raditi štetu. Vlast neka prestane vraćati dugove svojim političkim partnerima, crkvi koja vas je možda i dovela na vlast. Nadalje, ja sam jasno protiv toga da se ukine vjeronauk, apsolutno sam protiv toga, ali sam isto tako spreman reći da je ovaj zakon štetan. Nije problem u tome što u Hrvatskoj trgovine rade nedjeljom već što se radnici zapošljavaju na određeno vrijeme odnosno što nisu adekvatno plaćeni. Ali kako je to moguće promijeniti kada se u Hrvatskoj ne zna tko, kad i koliko će raditi. Zamislite da nekoj budali sad padne na pamet a u Hrvatskoj je sve moguće ideja da ugostitelj ne može raditi nedjeljom. Zašto to sad crkva ne spominje? Zašto sindikat šuti o takvom radu? Zašto vladajuća koalicija to ne spominje? Zato jer bi ispali jasno smiješni. Ali zato onda pustite da rade i ti mali trgovci, pogotovo da rade u sezoni. Zašto trebaju raditi benzinske pumpe, ajde upitajmo se. Pa na zapadu više nemate takoreći radnika na benzinskim pumpama, sami točite benzin. Dođete sa karticom, novac ubacite u aparat i natočite si benzina onoliko koliko ste si benzina onoliko koliko ste platili. Život nije moguće organizirati bez rada i nedjeljom. Inspektori jasno neka kontroliraju uvjete rada, plaća, odmor, ne znam itd. ali opet si čovjek postavlja pitanje zašto bi inspektor onda radio nedjeljom. Zašto bi licemjeri koji predlažu ovaj zakon nedjeljom odlazili na nogometne utakmice i slično, gledali kako tamo za njih netko trči iako gospoda su u pravilu oni koji trče a oni koji ih gledaju. Govorimo o nezaposlenima, tražimo da se ljudi zaposle. Gdje će se ljudi najlakše zaposliti? Pa najlakše će se zaposliti u trgovini. Rekoh, u godinu dana broj zaposlenih se povećao za 40 tisuća i 800, u godinu dana, 2006., 2007. Potičemo ljude da pokrenu svoj biznis. Pa gdje će to najlakše napraviti? Pa evo to su ti podaci. Jasno, u trgovini. E sad, da li uvođenje nedjelje kao neradnog dana u trgovinama može dovesti do kršenja slobode vjernika kojima ona nije dan odmora. Židovi slave subotu, adventisti isto tako tako slave subotu, islamski vjernici svoju glavnu molitvu imaju u petak. I stoga, Zakon o radu mora definirati jednodnevan odmor bez navođenja tog dana i jasno nedjelju treba platiti. Da li će netko zbog neradne nedjelje pohrliti u crkve. Pa ja bih volio ali sumnjam u to da će se dogoditi. Kako je to pitanje regulirala Europa? Evo na primjer, Švedska nema restrikcija u radu nedjeljom i blagdanom. Ni Velika Britanija nema restrikcija za male trgovine. To što je neustavno bilo proglašeno od Ustavnog suda kad je gospodin Linić predlagao da male trgovine što ja mislim da je dobro mogu raditi nedjeljom. Ali velike mogu raditi od 10 do 18 sati blagdanom i nedjeljom. u Belgiji, Nizozemskoj određen je broj radnih nedjelja. Na primjer, u Italiji u prosincu svi rade dok u Njemačkoj trgovine kroz godinu nedjeljom mogu raditi 80 sati. U Gračko i Španjolskoj a rekoh prije da su Španjolci papskiji od pape od zabrane su izuzeta turistička mjesta. Čak bih rekao da u turističkim mjestima trgovine radi imagea tog grada moraju raditi takoreći do 9, 9, 10 sati navečer. Pa jučer sam pročitao u "Novom listu" intervju gospodina Fižulića koji se ovako postavio pitanje što će se dogoditi u jednom Dubrovniku ako se kao što rekoh iskrcaju te nedjelje jedan ili dva crusera, u jednoj Puli. Nije bitno, Pa jasno, dajmo ljudima da kada već hoće imaju priliku gdje i potrošiti. Ovaj zakon gospodo košta. Koga košta? On košta državu, košta trgovce, košta građane itd. Možda neće dovesti do Hrvatska polako ostaje bez radne snage ali će pasti prihod trgovcima a to onda znači i da će država ostati bez dijela prihoda od PDV-a. Fižulić je izračunao 50 milijuna eura. To je recimo šteta koju je neki ministar u bivšoj Vladi onoj do 2000. napravio zbog Astaldia ili zbog ove Slavonske banke. Mi ovako ulazimo sada u recesiju. Bruto društveni proizvod raste sporije od inflacije, turizam prema ovom Uskrsu teško da će ponoviti lanjske brojke. Ajde, vjerojatno hoće. U Istri je podbacio Uskrs za 30%, u Hrvatskoj preko 50%. Izvoznici su u problemima zbog jake kune. I sad još udaramo na trgovinu. Ako je ovaj zakon pazite da izađemo iz svega toga onda bi ga trebalo podržati. Ali ja vas uvjeravam gospodo ovaj zakon mnogima, mnogima će nanijeti ogromne financijske štete, malim trgovcima na kraju i samoj državi. Za kraj, novčane kazne. To što se predlaže pa reći ću posve otvoreno, to nije normalno. Treba stati malo na loptu. Da li netko razmišlja u ovoj Vladi kako stvoriti novac. Lako je trošiti kada taj novac dođe u Vladu ili u proračun lokalne samouprave ono što je netko drugi zaradio. Međutim, ja vas uvjeravam da je daleko teže novac zaraditi nego ga kasnije iz proračuna usmjeravati. Lako je kazniti ali je pravo pitanje kako novac znači zaraditi. To je malo veći problem i zato gospodo u Vladi pustite ljude da rade, rad neka se plati a ne da nam je jedina ideja ljudima da rade i da imaju. Ono što klub IDS-a prihvaća to je stav Odbora za turizam. U tom odboru koji su jednoglasno donijeli ove zaključke nisu samo zastupnici IDS-a Brkarić ili gospodin Denona iz SDP-a nego i gospođa Šuica iz Dubrovnika, Hrelja iz Pule, Cappli iz Malog Lošinja. I svi ste jednoglasno podržali odredbe koje nisu u skladu sa onim što je kasnije predlagao gospodin Polančec i branio predstavnik kluba HDZ-a. jedna obavijest. Članovima Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost 4. sjednica odbora održat će se danas u 13,30 sati u dvorani Ante Starčević (149). Pa članovi odbora, izvolite. Idemo dalje. Imamo jedan ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine dopredsjedniče. Pa moram ispraviti jedan navod apsolutno netočan da je crkva dovela HDZ na vlast. Mislim, pa joj sad vraćamo ovo ovdje. Naime, treba reći da je crkva nekim svojim izjavama dapače pomogla da dobijemo manje glasova nego što smo dobili ali je apsolutno točno da crkva nije prepoznala program IDS-a. Zahvaljujem. Nastavak rasprave. U ime kluba HSS-a uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici, gospodo predstavnici Vlade. Donošenje novog Zakona o trgovini obaveza koju moramo ispuniti obzirom da sada funkcioniramo na zastarjelom zakonu i na pravilniku temeljem kojeg općine i gradovi proizvoljno propisuju radno vrijeme trgovina i time omogućavaju nekorektnu poslovnu prednost onim poslodavcima koji krše zakon jer po radniku godišnje ostvaruju i do 60 radnih dana više ili čak 20%. Time nisu obespravljeni samo radnici već je zakinuta i država. HSS se upravo vodio načelom zaštite radnika ali i činjenicom da smo zemlja koja pripada kršćanskoj civilizaciji, kada smo 2003. godine predložili Izmjene i dopune Zakona o trgovini koje su i u Hrvatskom saboru usvojene a cilj je bio da se nedjelja definira kao neradni dan, što je među ostalim utvrđeno i nizom konvencija koje je Hrvatska ne samo potpisala nego Isti je zakon nažalost Ustavni sud ukinuo zasud žalbama trgovačkih lanaca, njihovih istomišljenika i lobista, obrazloživši to ukidanje da je narušena jednakost poduzetnika unutar sektora trgovine. sektora trgovine. Iskreno se nadamo da ovaj Zakon neće doživjeti istu sudbinu, obzirom da je provedena intenzivna komunikacija, usuglašavanje između socijalnih partnera i postignuta je suglasnost da je nužno donijeti ovaj Zakon i da tu svaka strana treba biti spremna na kompromis. A mi u Klubu HSS-a pozdravljamo svaki pomak i svako uređenje ove problematike koja je kompleksna i dinamična, usmjerena je na zaštitu radnika i radnica u trgovini. Od 260 zaposlenih u trgovini tri četvrtine zaposlenih su žene. Ovdje je dakle, riječ o 200 tisuća žena, majki, koje treba zaštiti od prekomjernog rada, izrabljivanja, treba im osigurati egzistenciju, ali im omogućiti također da budu sa svojom obitelji. Mnogi poslodavci, mogu slobodno reći, kada potroše ljude, bace ih na ulicu, a onda oni završe na Zavodu za zapošljavanje i država plaća njihove naknade. Javna je tajna da mnogi trgovački lanci uzimaju radnike na određeno vrijeme, potom uzmu poticaj za njihovo zapošljavanje a onda ih otpuste. Smatramo da je nužno naći rješenje koje će doprinijeti uređenju društva, ali i njegovoj stabilizaciji, a mislimo da je upravo ovo jedno od važnijih pitanja. Hrvatska je potpisnica Konvencije 106. o radu u uredima i trgovinama, gdje se u članku 3. jasno definira neradni dan po tradiciji što je u Hrvatskoj nedjelja. Zakonom o radu u članku 46. nedjelja je neradni dan, pa se mogu obavljati samo nužni poslovi, što trgovina svakako nije, a posebno ne kupovina stroja za pranje rublja ili kućnog kina. Osim toga, Hrvatska je potpisala ugovor sa svetom stolicom u okviru kojeg je, ovo pitanje je također više nego jasno definirano odredbom članka 9. gdje je nedjelja naznačena kao neradni dan. U stavku 2. članka 9. ugovora propisuje se da će ugovorne strane zajednički sjesti i dogovoriti se ukoliko dođe do promjene neradnih dana što ovdje nije slučaj. Znamo da prema Ustavu Republike Hrvatske međunarodni ugovori po pravnoj snazi su iznad zakona pa mislim da će biti posebno zanimljivo i dinamično ove godine pratiti izvješća koja će Hrvatska morati ponijeti o o realizaciji ovih navedenih konvencija. Udio zaposlenih u trgovini čini 17.3% ukupnog broja zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Riječ je o 260 tisuća zaposlenih koji rade u preko 50 tisuća prodavaonica, a procjenjuje se da nedjeljom radi između 30 i 40 tisuća radnika u trgovinama. Možda čak i više ako se uzmu u obzir članovi obitelji koji nedjeljom rade u trgovini a inače tijekom tjedna se bave nekim drugim aktivnostima. Mnogi rade 7 dana tjedno, nemaju niti jedan slobodni dan, a tako i sa blagdanima i sa neradnim danima. U nekim prodavaonicama radnici po 6 mjeseci nisu imali niti jedan slobodni dan, premda im je to zakonom zajamčeno. Prekovremeni sati u prodavaonicama je toliko da bi se moglo zaposliti još 10 tisuća ljudi. Stoga najave o otpuštanju koje dolaze iz usta pojedinih čelnika trgovačkih lanaca, ocjenjujemo ocjenivačkim i nemoralnim. Većina radnika za rad nedjeljom, blagdanima i neradnim danima uopće nije plaćena, uz već poznate niske plaće u trgovini. U nekim trgovačkim lancima radi se u tri smjene, odnosno 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, i to tako da radnici unaprijed ne znaju u kojoj će smjeni raditi, ali su obavezni čekati u pripravnosti kada ih poslodavac pozove, kako ne bi izgubili posao. Tako su radnici prisiljeni pristati na neljudske radne uvjete, jer se često nalaze pod pritiskom izravne ucjene otkazom. Brojne obitelji nemaju niti jedan dan u tjednu kako bi mogli biti zajedno. I u slučajevima, doduše rijetkim, kada radnici u zamjenu za rad nedjeljom dobiju drugi slobodni dan u tjednu, to ne može biti adekvatna zamjena jer drugi članovi obitelji taj dan nemaju slobodan. Čak ni brojni poslodavci ne smatraju rad trgovina nedjeljom i blagdanima potrebnim i profitabilnim, ali su mnogi tjerani bespoštednom konkurencijom u kojoj osim radnika stradavaju mali poduzetnici, odnosno obrtnici, a takvih u trgovini ima 22 tisuće registriranih. Problematika radnog vremena prodavaonica u posljednje vrijeme, naravno osim Hrvatske zaokuplja i druge europske zemlje. Pa smo ovdje mogli čuti niz primjera. Ja ću navesti neke koji potkrepljuju da upravo ovakav Zakon kakav danas predlažemo je najbolja opcija za prilike u Hrvatskoj. U Austriji je zabranjen rad nedjeljom i blagdanima uz izuzeće u vrijeme turističke sezone, i možemo reći da je upravo ovaj Prijedlog zakona koji danas raspravljamo najbliži austrijskom modelu. kada je riječ o radu nedjeljom za prodavaonice neradni dan ali postoje neke iznimke. Slična je situacija u Danskoj, gdje su u načelu prodavaonice zatvorene dok male prodavaonice rade neograničeno. U Finskoj, prodavaonice nedjeljom i blagdanom rade od 12 do 15 sati i to samo u lipnju, srpnju i kolovozu, plus 5 nedjelja prema odluci resornog ministarstva. U Norveškoj, dopušten rad samo tri nedjelje prije Božića od 14 do 20 sati. U Grčkoj su u pravilu velike trgovine zatvorene nedjeljom, dok u manjim mjestima i turističkim zonama nema ograničenja za rad. Iz navedenog je vidljivo da druge zemlje i turističke destinacije također teže neradnoj nedjelji i blagdanima pogotovo zato što su one trgovine koje su dežurne kao i prodavaonice u turističkim mjestima sasvim dovoljne da bi zadovoljile osnovne potrebe turista. Osim toga, ne težimo privući turiste turiste koji će kupovati sendvič ili parizer u trgovini već one koji će biti bolje platežne moći i koji će ručati u restoranima ili na seoskim turističkim gospodarstvima. Nedjelja je osim toga dan susreta a očigledno nam se kroz sve moguće medije nameće novi stil života sa, gdje se umjesto sa djecom koje roditelji ne vide po cijeli tjedan ide u šoping centre, umjesto na Sljeme ili u Maksimir. Dok mnogi peglaju kartice, ne razmišljaju da profit na njima ostvaruje netko tko možda tko možda uopće ne živi u Hrvatskoj, da ih poslužuje netko tko ne pamti kada je imao zadnji slobodni dan i kada je zadnji puta vidio svoju obitelj. A zaboravljaju one teme možda od kojih bježe iščekuje nakon šopinga. Ovaj Zakon sigurno neće riješiti sva otvorena pitanja ali je značajan doprinos uređenju sustava. Smatramo da bi zakon trebao biti restriktivniji kad je riječ o uvozu poljoprivrednih, prehrambenih proizvoda posebno onih kojih u Hrvatskoj ima dovoljno i stoga mislimo da zakon treba pokazati jasno opredjeljenje za zaštitu domaće proizvodnje. Tijekom prošle godine u Hrvatskoj je uvezeno preko 2 milijarde dolara hrane. Mnogi proizvodi koji su servirani našim potrošačima izbačeni su iz trgovina europskih zemalja jer im je rok upotrebe odavno istekao ali su zato posluženi našim građanima. I mislim da se tu događaju veliki promašaji neregularnosti i da to treba dovesti u red, jer su na taj način naši građani u neravnopravnom položaju i mogu reći da im se ponekad zbog sitne zarade podvaljuje smeće. Na argentinskoj govedini treba pisati da je iz Argentine, a Novo Zelandska ovca se ne smije prodavati kao paška janjetina kao što je danas slučaj. Mlijeko u prahu uvezeno iz Bosne kojem je u Hrvatskoj dodano malo vode nije od krave koja je pasla na Žumberku ili u Lonjskom polju. I potrošači to imaju pravo znati i odabrati hoće li uopće kupiti takav proizvod. ako znamo da imamo viška određenog domaćeg proizvoda na tržištu u Hrvatskoj trebali bi znati kako isti taj proizvod samo puno lošije kakvoće ne uvesti u Hrvatsku, a tu bi nam trebali omogućiti pomoć pomoć dati dobri zakoni. Jedan od njih svakako treba biti i ovaj Zakon o trgovini kojem cilj mora biti zaštita domaće proizvodnje. Isto se odnosi na izvoz pri čemu je najdrastičniji primjer prošlogodišnji izvoz pšenice, poskupljenje kruha, a potom opet uvoz pšenice samo po znatno većoj cijeni nego što je izvezena. Pitanje je da li smo je izvezli kako bi je mogli ponovno uvesti i kome je to koristilo. Ono što svako možemo pozdraviti jest uvođenje prodaje na kućnom pragu za seljačka obiteljska gospodarstva što će doprinijeti njihovoj registraciji. Ali isto tako i osigurati im lakši plasman njihovog proizvoda na tržište. Klub HSS-a smatra da je donošenje Zakona o trgovini svakako korak naprijed jer doprinosi uređenju sustavu i zaštiti radnika i stoga ćemo ga podržati. Zahvaljujem. Imamo jedan netočan, ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Zoran Vinković. Gospodine potpredsjedniče, ispravio bih uvaženu kolegicu Petir koja je rekla između ostalog da su gradovi i općine, odnosno jedinice lokalne samouprave mogle proizvoljno određivati radno vrijeme trgovina na malo i veliko, pa su na taj način koliko sam uspio shvatiti mogle naštetiti svima. Naime, nije točno. Jedinice lokalne samouprave su mogle isključivo odrediti radno vrijeme prema postojećem pravilniku koji je imao praktično i svoju zakonsku odredbu, tj. radnim danom od 7 do 22 i nedjeljom od 8 do 13 s tim da su sami trgovci mogli to radno vrijeme i skratiti. Međutim, ono što želim sad ukazati je da su te trgovine sukladno tom pravilniku, ali i zakonima o blagdanima raditi na Uskrs, jer Uskrs kao najveći katolički blagdan u Zakonu o blagdanu nije bio blagdan, nego jedna obična nedjelja. Idemo dalje. Klub SDP-a. U ime kluba uvažena zastupnica Dragica Zgrebec.

potpredsjedniče, predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Iako ovaj zakon, novi Zakon o trgovini zapravo znači usklađivanje sa europskim zakonodavstvom i nosi oznaku P.Z.E. on je u prvom čitanju i mi ocjenjujemo da je to dobro, jer zakonu treba značajna dorada. To je i razlog što mi u prvom čitanju nećemo glasati za prihvaćanje ovog zakona. Predlagač obrazlaže izradu novog Zakona o trgovini velikim izazovima ove djelatnosti na tržištu, povećane konkurencije, koncentracije novih tehnologija, razvoja elektroničkog poslovanja. Nova zakonska regulativa kaže predlagač treba osigurati njezin nesmetani rast i razvoj, te ju po razvijenosti približiti zemljama sa razvijenim gospodarstvom. Cilj je i suzbijanje nelojalnog tržišta, odnosno tržišne utakmice i minimiziranje neregistriranog gospodarstva. Dakle, ciljevi su dobro utvrđeni. Jedan od važnih ciljeva je i osiguranje dobre opskrbljenosti potrošača. No, u čemu je razlika u ovom novom zakonu u odnosu na postojeći Zakon o trgovini koji je donesen prije 12 godina, ali je u međuvremenu pretrpio i nekoliko izmjena. Gledajući nomo-tehnički on je nešto pregledniji tekst. Ističe odmah u uvodu definicije, ali ocjenjujemo da je u sadržajnom smislu lošiji nego što je to postojeći zakon. Na primjer pojedini oblici trgovine su reducirani u definiciji što se prepušta da se regulira pravilnicima ili uredbama. Inače, u zakonu je mnogo toga prepušteno ministru da to uređuje posebnim aktima što onda narušava sadržaj zakona i može ga totalno i promijeniti u nekim segmentima. Navest ću ovdje na primjer kako je definirana dražba. Zatim, definira se trgovina na veliko, trgovina na malo, trgovina u tranzitu, a ispušteno je posredovanje u trgovini kao što su na primjer usluge robnih burzi što je vrlo značajno u poljoprivredi što mi u Hrvatskoj nemamo regulirano ni zakonom, niti nekim posebnim aktom. Zatim, komisione usluge, agencijske usluge, isključiva ili selektivna distribucija, franšizik itd. Što je na primjer sa tržnicama kao tradicionalnom načinu trgovanja pogotovo poljoprivrednih proizvoda. Oni nisu regulirani ovim zakonom kao trgovina. Oni su regulirani Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Osobno ocjenjujem da bi trebalo donijeti i posebni Zakon o tržnicama, jer bi to zapravo značilo mogućnost trgovanja upravo malim poljoprivrednim proizvođačima. U zakonu se ne govori o poželjnoj koncentraciji trgovina, odnosno gustoći prodavaonica na broj stanovništva ili pak minimalnoj udaljenosti velikih trgovačkih centara od naselja. Kod nas su se ona zapravo počela nalaziti u samim centrima. Toga na primjer ne možete otvoriti veliki trgovački centar na primjer u središtu grada niti u Sloveniji, pa niti u Austriji. Ako smo do sada griješili i naše mnoge poduzetničke zone napunili trgovinama to ne bi trebalo raditi u budućnosti. Ono što je novina zapravo u zakonu je projekt tipologije prodavaonica i ocjenjujemo da je to dobar potez, a kada se govori o propisanoj stručnoj spremi koja je potrebna za prodavače, blagajnike i trgovačke poslovođe ona se definira na isti način kao što je to u sadašnjem zakonu, dakle da će se to posebni uvjeti stručne spreme urediti posebnim aktom. Mislimo da to nije dobro i da to do drugog čitanja treba popraviti. Što se tiče dijela koji se odnosi na trgovanje s inozemstvom čini nam se da postojeći zakon bolje regulira isprave o podrijetlu robe i privremeni uvoz i izvoz. Također postojeći zakon jasnije regulira ispitni postupak kojim se utvrđuje prekomjerni uvoz. Osim zaštite od prekomjernog uvoza smatramo da je potrebno utvrditi i zaštitu od uvoza nekvalitetne tzv. bofl robe koja je posebno prisutna u tekstilu i obući. Budući da se odnosi u trgovini reguliraju i drugim zakonima što je navedeno i u samom obrazloženju Zakonom o zaštiti potrošača, o zaštiti tržišnog natjecanja, deviznim zakonom i nekim drugim zakonima, novi Zakon o trgovini zapravo se bitno ne razlikuje od postojećeg osim što mu se kao najvažniji dio zapravo ističe reguliranje radnog vremena. Tako u novom Zakonu o trgovini prema javnosti centralno mjesto zauzima upravo radno vrijeme, odnosno kako se to uobičajilo govoriti, zabrana rada nedjeljom. Za to se i neke političke stranke zauzimaju i sindikati i Katolička crkva. U tradiciji je Hrvatske da je nedjelja dan tjednog odmora i ona je u pravilu ozakonjena i Zakonom o radu. Zakon o radu definira 40-satno tjedno radno vrijeme, a u člancima 44. do 58. Zakona o radu definira odmore i dopuste te utvrđuje tjedni odmor nedjeljom, a ako se radi nedjeljom radniku se mora za svaki radni tjedan osigurati jedan dan odmora. Zakon o radu također propisuje za otežane uvjete rada, prekovremeni noćni rad te za rad nedjeljom i blagdanom povećani iznos plaće. Dakle to je već uređeno radnim zakonodavstvom. Kako je uređen raspored radnog vremena? Ono se može utvrditi zakonom što ovdje se pokušava učiniti, dakle posebnim zakonom, kolektivnim ugovorom, sporazumom radničkih vijeća i poslodavca, ugovorom o radu, a ako nije utvrđeno ni na jedan od ovih načina onda o rasporedu o rasporedu radnog vremena odlučuje poslodavac. Dakle ovdje malo drugačije uređujemo radno vrijeme nego što je to rekao Zakon o radu. Dakle radno vrijeme je regulirano Zakonom o radu, ali kao i u drugim slučajevima kontrola je slaba. Nije dovoljno samo donijeti zakon nego je u provođenju, nego provođenje zakona i nadzor njegove primjene za što je odgovorna izvršna vlast odnosno Vlada Republike Hrvatske. Zašto su inspekcijske službe neefikasnije uzrok zapravo treba tražiti u efikasnosti, odnosno neefikasnosti i organizaciji ukupne javne i državne uprave. Novi Zakon o trgovini u člancima 57. do 63. regulira radno vrijeme trgovine i izuzeća od tako propisanog radnog vremena. Trgovina neće raditi nedjeljom osim u razdoblju od 1.6. do 1.10. te u 12. mjesecu. Dakle raditi će se ipak ukupno pet, odnosno otvara se mogućnost da se pet mjeseci u godini radi nedjeljom. Dakle ipak nismo tu dosljedni. Izuzeci koje uvodi zakon mogu biti ponovno uvjet za ustavnu tužbu jer se u navedenim izuzećima zapravo može značajno povećati broj artikala u prodavaonicama koje mogu raditi nedjeljom pa samim time i prodaja jer će kupci samo promijeniti lokaciju a vjerojatno će kupovati i preko granice. Ovaj dio zapravo ne znači usklađenje zakonodavstva već loš kompromis unutar vladajuće koalicije. Također postavilo bi se i pitanje zašto se dnevno radno vrijeme definira u rasponu od 6 do 21 umjesto možda početak da bude kasnije ili završetak oko 22 sata, jer su to prve dvije smjene inače utvrđene kao radno vrijeme. Pogotovo je to u pitanju u ljetno vrijeme i u turističkim mjestima, a posve je nelogično da Zakon o trgovini u članku 57. u samo dva stavka nevješto zapravo pokušava riješiti tzv. zviždače to bi bilo primjerenije da se rješava kroz Zakon o radu ili pak možda i kroz posebni zakon. Neosporno je da radnike u trgovini kao inače sve radnike treba štititi od samovolje poslodavaca. Zaposleni u trgovini su loše plaćeni, radno vrijeme im je uglavnom veće od zakonom utvrđenih 40 sati tjedno. Poseban je problem zaposlenima u malim prodavaonicama u kojima u pravilu u jednoj smjeni radi jedan zaposleni, koji je i blagajnik i trgovac i skladišni radnik i administrator i čistačica, dakle sve poslove koji se javljaju u tom objektu. Tu bi bilo dosta objektu. Tu bi bilo dosta posla za inspekciju i inspekcijski nadzor, jer oni rade duže od 40 sati tjedno, umjesto tjednog odmora im se pišu slobodni dani koje u pravilu ne mogu iskoristiti. Zato ovako predložene odredbe zakona zapravo neće riješiti ni problem radnog vremena ni problem zaštite radnika u trgovini. Zapravo gledajući teoretski da imamo efikasni nadzor nad tim postoji li u trgovini u odnosu na utvrđeno radno vrijeme dovoljan broj zaposlenih, isplaćuje li im se povećana plaća. Sada to više nije definirano koliko ona mora biti veća u odnosu na dan u tjednu, rada u tjednu jer je to prepušteno kolektivnom ugovaranju. Mnogi trgovci ne dozvoljavaju sindikalno organiziranje i u praksi bi se moglo desiti da on zapravo za rad nedjeljom poveća plaću samo za jednu lipu. Da li im je osiguran tjedni odmor u sljedećem tjednu itd. U takvom slučaju trgovine bi mogle raditi 24 sata ako bi se to poslodavcu isplatilo. Vjerujem da niti jedan posto trgovine u Hrvatskoj tada ne bi radio nedjeljom da se to zapravo kontrolira i sve to mora platiti. Kada se govori o nadzoru i upravnim mjerama, cijenimo da je potrebno analizirati i donijeti nužne izmjene Zakona o državnom inspektoratu odnosno ukupno vidjeti što treba mijenjati u inspekcijskim postupcima. I na kraju nešto o kaznenim odredbama. Predložene su veće kazne u rasponima za pravne osobe u odnosu na postojeći zakon, a manji za odgovorne osobe. Mislimo da to treba uskladiti do drugog čitanja. Ocjenjujemo da predloženi tekst zakona zapravo neće osigurati ciljeve koje si je zakonodavac odnosno predlagač ovog zakona zadao, da ono neće riješiti niti problem radnog vremena niti problem zaštite radnika u trgovini. I stoga nećemo glasati za predloženi tekst zakona. klub HSLS, HSU, uvaženi zastupnik Ivan Čehok. Poštovani gospodine predsjedavajući, gospodine potpredsjedniče Vlade, gospođe, kolegice i kolege! Danas raspravljamo o Zakonu o trgovini. Malo je koji zakon, malo je koji zakonski prijedlog, malo je koji zakonodavni dokument izazvao i prije nego što smo uopće pristupili raspravi glasovanju toliku javnu pozornost. I iza sebe ima tako senzibilizirani dio javnosti ili dijelove javnosti ili čak možda suprotstavljene i oprečne skupine u javnosti kao ovaj zakon. Meni bi bilo, moram to reći, mnogo draže da smo senzibilizirali javnost ili da smo poveli javnu raspravu, žestoku i žustru o primjerice Zakonu o industriji, Zakonu o industrijskoj proizvodnji, Zakonu o poticanju ulaganja koji je praktično u Hrvatskoj nažalost neprovediv u ovakvome obliku. Zakonu primjerice o tehnološkim parkovima ili nekim drugim zakonima za koje cijenim da u ovom trenutku bi itekako dobrodošli Hrvatskoj ili kad je riječ o javnosti, o tom najširem forumu uma kako se to kaže u filozofiji politike, o jednom širokom forumu u kojem svatko može izreći svoje mišljenje i skrbiti se za to da se zaštite njegova vlastita prava. Bilo bi nekako prirodnije naročito s obzirom na gospodarske pokazatelje, gospodarskoj strukturi u Hrvatskoj, bilo bi daleko prirodnije da raspravljamo i da smo uspjeli učiniti javnost osjetljivim na industriju, na industrijsku proizvodnju, rast zapošljavanja, tehnološke parkove, slobodne zone naročito s obzirom na pregovore s Europskom unijom, na neke druge zakone. Međutim, mi doista danas raspravljamo o Zakonu o trgovini slušajući jeku te javne rasprave, naprosto stoga što je istina da je trgovina naša osnovna djelatnost, ali ne i tradicijski, Hrvati nisu bili tijekom povijesti i građenja ove države baš pretjerano dobri trgovci, osim možda Dubrovčana i nekih lokalnih krajeva, nego su više se doista bavili i radili i zaradili i živjeli od proizvodnje, od obrta, cehovske proizvodnje, industrije, nego što su živjeli od trgovine. Naprosto u toj trgovinskoj razmjeni sa svijetom kao i danas nije nam baš naročito dobro išlo, pa je doista čudno da je trgovina, ako i nije čudno možda da je osnovna naša djelatnost danas ili pretežno gospodarska djelatnost ili prva gospodarska djelatnost, da izaziva ovakve kontraverze, pa je još čudnije to moram odmah reći, da nažalost mi ne raspravljamo o onome o čemu bismo trebali u temeljnom smislu raspravljati kad je riječ o ovom zakonu. To je zaštita domaće proizvodnje, to je smanjivanje porezne evazije, to je na neki način smanjivanje ili ublažavanje sive ekonomije na području trgovine, to je konačno mogućnost nadzora nad podrijetlom robe, to je cijeli niz mehanizama i instrumenata kojima danas mora svaka država koja štiti doista nacionalno gospodarstvo raspolagati kako bi primjerice umanjila uvoz nekvalitetne robe. Mi danas nećemo raspravljati o tome da nažalost naša djeca se igraju igračkama proizvedenim na Dalekom istoku koje su štetne za zdravlje djece što je dokazano. Mi danas ne raspravljamo o tome da nažalost nam građani s obzirom da je teška gospodarska i socijalna situacija u Hrvatskoj nose robu, tekstilnu robu iz uvoza, opet iz dalekih zemalja koja je iznimno štetna za kožu, za zdravlje građana. Mi danas ne raspravljamo, samo je gospođica Petir o tome govorila, da nam se pod pašku janjetinu prodaje janjetina iz Novog Zelanda ili nekih drugih država, da nam Argentinci prodaju govedinu, da nema učinkovite mehanizme kontrole podrijetla robe. Mi ćemo raspravu o trgovini, o ovome zakonu koji je ipak bitno bolji što se tiče tih mehanizama, nije to još uvijek ono što nam treba, trebat će promijeniti mnoge pravilnike gospodine ministre gospodarstva, o tome govorimo stalno, pravilnici o kvaliteti robe, o kontroli podrijetla i kvaliteti robe. Ali mi ćemo sada raspravu svesti samo opet na nerad odnosno rad nedjeljom. I na taj način ćemo zapravo i suziti raspravu o javnosti koja ne raspravlja samo o radu nedjeljom trgovina nego se raspravljao o radu nedjeljom općenito, pa ne samo i o radu nedjeljom nego se raspravlja o plaćanju rada uopće. Mi smo kao stranka otvorili telefone upravo ciljanoj skupni trgovaca, onih koji rade u prodavaonicama i 75% svih koji su se javljali nisu kao prvenstveno pitanje i kao svoju prvenstvenu poteškoću i moguće kršenje radničkih prava upozoravali rad nedjeljom nego su isticali da je njihov rad tijekom tjedna, njihova radna prava nisu zaštićena. Dakle, ne nedjeljom nego inače radna prava im nisu bila zaštićena. Bili su izloženi na milost i nemilost poslodavcu, bili su žrtve često egzibicionizma poslodavca, nisu bili plaćeni ni za ono što su radili radnim tjednom ili tijekom tjedna, nisu imali dovoljno slobodnoga vremena, nisu imali pravo na odmor i tijekom tjedna. Prema tome nije ključno pitanje, to želim potpuno i otvoreno reći u ime stranke, ključno pitanje je po mojem mišljenju kad je riječ o radu nedjeljom nije uopće samo rad rad trgovina ili prodavaonica, kao što nije ključno pitanje hrvatskog radništva danas rad nedjeljom nego je rad uopće. Koliko društvo cijeni, koliko prije svega poslodavci cijene i vrednuju rad naših radnika? I s druge strane onda što mi kao zakonodavno tijelo i Vlada činimo kako bismo zaštitili prava radnika, to su ključna pitanja. Sa ovakvom raspravom gospođe i gospodo sviđalo se to vama ili ne mi ćemo zapravo suziti, scopus ćemo staviti na samo jedno pitanje i postat ćemo jednostrani jednostrani i zapravo ćemo na neki način cijeli taj spektar poteškoća s kojima se radnici danas suočavaju, pa onda naravno i trgovina ali onda in ultima linea i naši građani upravo zbog toga što nemamo mehanizme kojima možemo kontrolirati podrijetlo robe upravo zbog toga što nemamo učinkovite mehanizme inspekcijskog nadzora, dakle suzit ćemo tu raspravu. Ono što mogu reći općenito uzevši kao liberal mi smo protiv pretjeranoga normiranja. Mi smatramo da pretjerano normiranje zapravo već u startu sa zakonima koji su prenormativni premašuje cijelu stvar. Život se opire administriranju, život se opire prevelikom normiranju i bojimo se da sa prevelikim normiranjem mi bismo zapravo mogli polučiti kontra učinke. Prema tome, imamo u ovakvim okolnostima zahtjev da imamo što manje normi, da imamo što manje stavaka koji vrlo čvrsto određuju stvari i dosta striktno određuju stvari ali imamo i s druge strane činjenicu ovu o kojoj sam prije govorio da nažalost imamo premalu zaštitu ili preslabu zaštitu radničkih prava i da pogotovo žene, većinom je riječ o ženama koje rade u trgovini pa i u drugim djelatnostima, dakle ne samo u trgovini, u ugostiteljstvu primjerice, pa ako baš hoćete kod nas i u industriji dakle nisu dovoljno zaštićene. Vlada i svi mi gospođe i gospodo tu trebamo birati između ta dva načela, načela poduzetničkih sloboda i načela zaštite radničkih prava. Po mojem mišljenju u prvom čitanju nećemo moći to postići ali u drugom bismo mogli. Ima načina poglavito ako uključimo i ako konačno budemo vjerovali kao zakonodavno tijelo i lokalnoj samoupravi o čemu je već netko govorio bez obzira na regije i na regionalne posebnosti, ako budemo i njima omogućili da svojim instrumentima pridonesu provođenju ovog zakona onda ćemo imati manje normi ali ćemo zapravo imati veće učinke. Tu prije svega mislim na to da ono što smo mi pokušali napraviti kao pilot u Varaždinu da je moguće da naši gradovi odrede dežurne kvartovske prodavaonice. Na taj način bi recimo svaka prodavaonica u određenom kvartu možda bila ili četvrti grada ili u manjem mjestu, u jednom cijelom mjestu možda dežurna jednom na dva mjeseca pa bi mogla raditi. Dakle, osigurali bismo da ti ljudi mogu raditi. Ali s druge strane, ne bi morali raditi svaku nedjelju. Prema tome, došlo bi do nekakvoga kompromisa. Moguće je zamisliti kompromis ako naravno uvedemo u igru i ako budemo vjerovali lokalnoj samoupravi. Mislim da to do drugoga čitanja bi o tome svakako trebalo promisliti, naročito stoga što nažalost ako prihvatimo da će prodavaonice raditi nedjeljom i blagdanima samo od 1.6. do 1.10. mi smo zapravo gospođe i gospodo time neposredno osporili našu osnovnu orijentaciju i Vlade i ovoga Visokoga doma. Mi svi smatramo da je turistička djelatnost, da je turizam prvenstveno gospodarsko područje ili gospodarska grana na temelju koje će se Hrvatska razvijati. To su strateški dokumenti i onih Vlada prije i ove Vlade. Ja vas pitam kakav ćemo mi to turizam razvijati ako unaprijed tvrdimo i zakonski određujemo da je turistička sezona od 1.6. do 1.10. Nema države na svijetu koja može živjeti od tri mjeseca ili četiri mjeseca rada.

Ako jedan Prag može zaraditi na turizmu gotovo kao cijela Hrvatska. Ne znam sad posljednje podatke možda čak i više. Onda vas ja pitam kakva ćemo mi to biti turistička zemlja, zemlja odmora, zemlja u koju je vrijedno doći ako sami sebi u ovom zakonu zapravo nekako nametnemo da evo turistička sezona ono što se događa od 1.6. do 1.10. Prema tome, Prema tome, gospodine potpredsjedniče, i o tome treba razmisliti. To sigurno nije 1.6. do 1.10. i svakako bez obzira na ove regionalne razlike naravno da o Istri mora razmišljati netko tko živi u Osijeku ili u Konavlima ali sasvim sigurno da ćemo stvoriti velike poteškoće za građane u tim turističkim sredinama i za poduzetnike pa onda naravno i za radnike. Prema tome, ja mislim da kad gledamo općenito ovaj zakon ipak donosi bitna poboljšanja, naročito kad je riječ i o zaštiti ovo što smo mi tražili kao stranka i zviždača i zaštiti od mobinga i strožem inspekcijskom nadzoru pri čemu želim upozoriti da tu treba sve uskladiti sa prekršajnim prekršajnim zakonima kako ne bismo imali opet dva zakona koji će međusobno biti u koliziji, donosi stroži inspekcijski nadzor, pojačava mjere, uvodi konačno i antidampinške mjere, govori se konačno o nekim djelatnostima i tipologija kojih do danas nije bilo. Ali mislim da za drugo čitanje ipak treba razmisliti da se i lokalna samouprava uvede u priču, da se ostavi mogućnost lokalnoj samoupravi da prema zakonu određuje radno vrijeme trgovina jer je to način da se dođe do kompromisa, da se pomiri s jedne strane poduzetničke slobode i pravo na rad pa i pravo da ti radnici budu plaćeni za rad nedjeljom ali i s druge strane zaštita radnika. Hvala lijepa. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Netočno je kolega ustvrdio da su svi prethodnici govorili upravo samo o radu nedjeljom. Dragica Zgrebec govoreći u ime kluba govorila je što je dobro, što je loše u zakonu a posebno se osvrnula o zaštiti radničkih prava na vlastito onih radničkih prava odnosno kršenja tih prava ljudi i na vlastito žena u trgovini. To i vi podržavate i to ste vi istaknuli u svojoj raspravi, samo nije vama. Vi ste na vlasti pa ste vi prije svega pozvati takve probleme rješavati a ne ovdje se pitati i komentirati ustvari raspravljati o raspravama i glumiti pomalo i oporbu. Obavještavam da je sukladno članku 207. stavak 2. Poslovnika isteklo vrijeme za prijavu za raspravu u trajanju od 10 minuta u 12 sati. U ime Vlade, potpredsjednik Hrvatske vlade i ministar gospodarstva rada i poduzetništva gospodin Damir Polančec. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo, na početku mi dozvolite da zahvalim svima koji su raspravljali do sada o ovoj temi kao i svima onima koji su se prijavili za raspravu tijekom današnjeg zasjedanja Sabora i da od srca zahvalim u ime svih nas koji smo radili na ovome Zakonu na vašem doprinosu. Mi smo ovaj Zakon i osmislili, uputili u saborsku proceduru na način da ide u dva čitanja upravo svjesni činjenice da je nužna detaljna iscrpna rasprava o pojedinim segmentima ovoga Zakona i naravno uz želju i nastojanje da iz vaših rasprava izvučemo najbolje, izvučemo najviše i da dobar dio onoga što sugerirate, što nudite, što predlažete i ugradimo u konačni tekst zakona koji ćemo pripremiti naravno za drugo čitanje. Složiti ćete sa mnom da nije moguće odgovoriti na sva ona

jedno od pitanja, jedno od dilema je bilo zašto u Prijedlogu zakona nije dana mogućnost rada malim obiteljskim trgovinama? Moram reći da smo o ovome puno raspravljali, puno raspravljali kako sa socijalnim partnerima, dakle, sindikatima, tako i sa poslodavcima. postoji jedno jedino i logično objašnjenje zbog činjenice što se time otvara prostor doista da ovakav Zakon ponovno padne na Ustavnom sudu, zbog toga smo jednostavno odustali. A moram vas obavijestiti da je i vodeći sindikat, sindikat trgovine bio protiv ovakvog rješenja jer smo u jednom tekstu dakle, na samoj sjednici GSV-a takav tekst zakona u kojem smo dakle, imali da mogu raditi nedjeljom obiteljske trgovine sa, prvo trgovine sa maksimalno pet zaposlenih, kasnije, u kasnijoj raspravi, obiteljske trgovine, odustali smo i od jednog i od drugog, jer bi time otvorili prostor da možda neki veliki poslodavci, neki veliki trgovački centri upravo tu nađu uporište za rušenje zakona na Ustavnom sudu. To je bio jedan od razloga zašto na kraju ugradili, nismo ugradili u ovaj tekst koji imate pred sobom. Dakle, sljedeće što bih htio prokomentirati. Zašto se u pojedinim područjima RH ne bi mogla proglasiti turistička sezona, tako da se u tom razdoblju može raditi i drugačije. Dakle, turistička sezona, Zakon o turizmu, kao, ja ću reći, temeljni Zakon turističke djelatnosti, ne definira pojam turističke sezone. Dakle, mi se nismo mogli pozivati u ovom Zakonu na pojam turističke sezone kada ona nije kao pojam niti jednim zakonom definirana. A upravo vodeći računa da je povećani priliv potrošača u Hrvatskoj u ljetnim mjesecima dakle, od 1. 6 do 1. listopada, kao i tijekom 12. mjeseca išli smo na ovakvo zakonsko rješenje. Zašto nije dana mogućnost jedinicama lokalne samouprave da reguliraju radno vrijeme. A takvu situaciju imamo danas. Ja sam u svom uvodnom obraćanju rekao da imamo preko 500 gradova i općina koji danas svojim, dakle, na nivou poglavarstva svojim odlukama reguliraju radno vrijeme. Imamo vrlo šaroliko radno vrijeme, ne samo nedjeljom nego i tijekom tjedna i upravo to otežava inspekcijski nadzor između ostaloga i zbog toga idemo na jednoznačno rješavanje pitanja radnog vremena nedjeljom na nivou, u trgovini na nivou cijele države. Zašto radno vrijeme od 6 do 21, radnim danom, odnosno od 6 do 13 sati nedjeljom tijekom ljetnih mjeseci i prosinca? Pa još jedanput, ovo je radni materijal, ovo je prijedlog, ovo je zakon u prvom čitanju. Ukoliko smatrate, imate argumenata da to može biti od 6 do 14, ukoliko mislite da to može biti od 7 do 14, ukoliko mislite da radnim danom, dakle, 6 dana u tjednu radno vrijeme za trgovine ne treba biti od 6 do 21, može biti 6 do 23, mi smo spremni o tome raspravljati, takve smo rasprave vodili i sa poslodavcima i sa sindikatima. Dakle, spremni smo izvršiti korekcije u tom smjeru ako zajednički zaključimo da je to potrebno. E, sada, često se čula velika zabrinutost za sve one koji su novozaposleni u trgovini, čula se velika zabrinutost za eventualni pad BDP-a, ja ću vas podsjetiti na sljedeću činjenicu. Koncem 2003. godine, kada je Zakon o trgovini koji je pao na Ustavnom sudu doneseni i kada je krenulo se u njegovu primjenu, a u primjeni je bio ne znam, 3, 4 mjeseca, ja vam moram reći da podaci Ministarstva gospodarstva, Državnog zavoda za statistiku, zatim Zavoda za zapošljavanja ne govore ni o kakvom padu broja zaposlenih u trgovini. Pa vas uvjeravam bez obzira na to što pojedini poslodavci upravo to uzimaju kao argumentaciju, ja vas uvjeravam da neće doći u trgovini niti do pada prometa, niti do pada broja zaposlenih, budite uvjereni u to. Svatko se od trgovaca, nastojati će se boriti za potrošača, nastojati će se boriti za kupca, niti će doći do pada prometa, niti će doći do pada broja broja zaposlenih u trgovini, u to sam duboko uvjeren. Državni inspektorat, državni inspektorat često se čuo u ovim raspravama, često se pozivalo na njega. Naravno nije područje koje treba uređivati ovim, ovim Zakonom, ali i ja sam kao i većina vas svjestan o podkapacitiranosti državnog inspektorata. Rasprava vezana uz državni inspektorat se očekuje evo i u petak na GSV-u, i ono što vam mogu reći zašto se i ja osobno ali i većina nas u Vladi zalaže što ćemo učiniti, jest naravno povećanje broja zaposlenih u državnom inspektoratu, posebice u području radnog zakonodavstva, radne inspekcije jer tu doista, tu doista ovaj broj inspektora ne može odgovoriti zahtjevima tržišta, ne može odgovoriti zahtjevima problematike. I tu će definitivno se morati naći mjesta za povećanje buđeta kako bi se zaposlili novi državni inspektori prije svega u radnom zakonodavstvu. Isto tako se čula zabrinutost da nedovoljno štitimo domaću proizvodnju i da bismo možda mogli nekim dodatnim člancima ovoga Zakona bolje zaštiti domaću proizvodnju. Moram reći ovako. Dakle, moramo biti svjesni onoga što smo potpisali u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Sve, ali baš sve alate koje nam omogućuje Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a odnose se ili mogu se tretirati kao alati za zaštitu, dakle domaće proizvodnje sve smo ugradili u ovaj zakon. Nabrojat ću samo neke carine, kontingenti, anti dampiške mjere, kompenzacijske pristojbe, uvozne i izvozne dozvole. Svi su ugrađeni u ovaj zakon. Kako mi vrijeme ističe još tri teme vrlo kratko. Označavanje proizvoda dakle Pravilnik o deklaraciji proizvoda kao i pravilnici o kvaliteti proizvoda. Ja također smatram da je to područje koje možemo učiniti više i na koji način možemo štititi domaću proizvodnju. Ali to nije područje Zakona o trgovini. To je područje Zakona o hrani. Isplata prekovremenih sati o kojoj je govorio gospodin Lesar, također područje Zakona o hrani. Stručna sprema. Zašto nismo išli na striktno propisivanje potrebne stručne spreme za pojedino radno mjesto u trgovini zakonom, nego smo se obvezali s tim u svezi donijeti pravilnik. Jedan od razloga, možda ne najvažniji, ali jedan od razloga da je na tome inzistirao upravo sindikat. Dakle, upravo predstavnici sindikata inzistirali su da se posebnim pravilnicima propiše potrebna stručna sprema za pojedino radno mjesto u trgovini. I sad na kraju zašto ćemo sa ovoliko podzakonskih akata dodatno, dakle osigurati zakonsku regulativu u ovom području. Zbog toga što je ovo kompleksan zakon, zbog toga što je budimo pragmatični lakše i jednostavnije donositi pravilnike, mijenjati pravilnike nego eventualno ići na izmjene i dopune Zakona o trgovini. Evo, ovo su u najkraćim u najkraćim crtama najvažniji odgovori na najvažnija pitanja i dileme koje ste sami postavljali. Još jedanput vas pozivam na konstruktivnu raspravu. Ovaj zakon je važan za sve nas. Važan prije svega za 250000 ljudi koji rade u trgovini, a vjerujte mi i vidjet ćete nakon današnje rasprave u svakoj trgovini u koju stupite pitaju me i vas će pitati kad će konačno Zakon o trgovini, kad će konačno zabrana rada nedjeljom. To pita tih 250000 ljudi koji rade u trgovini. Hvala vam Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu za koju je ukupno prijavljeno 21 zastupnica i zastupnika. Prvi je uvaženi zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, gospođe također Što reći o Zakonu o trgovini? Bitno je reći da je trgovina važna gospodarska djelatnost koja ima ključnu ulogu u gospodarstvu. Djelatnost trgovine danas je suočena sa velikim izazovima na tržištu kao što je povećana konkurencija, koncentracija uvođenja novih tehnologija, a što je rezultat sveukupne globalizacije. Imajući u vidu činjenicu da je djelatnost trgovine bila regulirana većim brojem propisa ukazala se potreba za donošenjem zakona koji bi cjelovito i na jedinstven način uredio to područje. Donošenjem Zakona o trgovini 1966. godine uklonjeni su nedostaci i ograničenja do tada važećih propisa koji su ujedno bili i prepreka aktivnijem uključivanju hrvatskog gospodarstva u tijekove međunarodne trgovine, dok se sama trgovina uredila kao jedinstvena cjelina neovisno o tome radi li se o domaćem prometu roba i usluga ili o prometu roba i usluga sa inozemstvom. Dakle, sve promjene koje su u posljednjih desetak godina dogodile u društvenom, političkom i gospodarskom životu u Republici Hrvatskoj upućuju nas na nov pristup ovoj materiji, te su time stvoreni preduvjeti za izradu novog Zakona o trgovini. Usvajanjem novog Zakona o trgovini koji će biti i prilagođen praksi zemalja sa razvojem gospodarstva kao i novonastalim uvjetima na tržištu stvorit će se pravni temelj za funkcioniranje i daljnji razvoj trgovačke djelatnosti u našoj zemlji. Kao što sam i rekao u uvodnom izlaganju trgovina ima značajnu ulogu u razvoju gospodarstva, a što je razvidno prema zadnjim podacima u razdoblju 2007. godine za prvih 9 mjeseci a koji se odnose na trgovine. Njen udio u bruto domaćem proizvodu iznosi 11%. U ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj trgovina sudjeluje sa 17,3%. U trgovini je danas zaposleno preko 259000 ljudi. To je djelatnost koja omogućuje najbržu i najuspješniju povezanost proizvođača i potrošača. I zato nas sigurno ne mora čuditi što u pojedinim gradovima i općinama trgovina zauzima prvo mjesto. Osnovni cilj koji se želi postići novim Zakonom o trgovini je u domeni nacionalnog zakonodavstva. Novi Zakon o trgovini ne usklađuje se sa direktivama Europske unije. No, ali je i potrebno voditi računa o preporukama Europe u svezi pojedinih dijelova sadašnjeg zakona. Treba stvoriti dobar pravni temelj koji će trgovini omogućiti odgovarajući rast i razvoj uz vođenje interesa za stvaranje jednakih uvjeta za poslovanje gospodarstvenika, vođenje računa o suzbijanju zlouporaba na svim razinama koji se u ovoj djelatnosti pojavljuju, a to je nelojalna tržišna utakmica i siva ekonomija. Također pravni temelj bi u konačnici uz pozitivne učinke za gospodarstvenike trebao rezultirati i pozitivnim učincima kao za zaposlenike tako i za potrošače, a oni se odnose na bolje uvjete rada, rada, usluga prema potrošačima i naravno niže cijene proizvoda. Jedna od primarnih zadaća hrvatske trgovine kao uslužne djelatnosti je potrošačima osigurati dostupnost proizvoda i usluga koji svojim cijenama i svojom kvalitetom odgovaraju njihovim potrebama, a što se postiže kroz povećanje efikasnosti i konkurentnosti trgovine, ravnomjerni prostorni raspored trgovačke mreže, jače povezivanje trgovine i industrije, razvijanje elektroničkog poslovanja i uvođenje novih metoda prodaje, razvijanje dobrih partnerskih odnosa na ugovornoj osnovi zadruge, ravnomjerno širenje u regiji, promjenu odnosa prema kadrovima, obrazovanje, prava i obveze zaposlenih. Novi Zakon o trgovini predviđa uvođenje određenih novina kao što su primjerice definiranje ekonomskih pojmova, propisivanje tko na tržištu može obavljati djelatnost trgovine. Propisivanje vrste prodajnih objekata kroz tipologiju prodavaonica što će omogućiti praćenje osobno trgovine na malo. Detaljno propisivanje postupaka i uvjeta, izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničkih uvjeta. Propisivanje uvjeta za postupak prodaje ribe na veletržnicama ribom. Donošenje pravilnika kojim će propisivati uvjete za obavljanje poslova direktne prodaje putem zastupnika. Propisivanje potrebnih uvjeta za određena zanimanja u trgovini stručne spreme. Ukinuta je obveza vođenja popisa robe u trgovini na malo što je također jako bitno. Zahtjev gospodarstvenika da se pod nepoštenim trgovanjem kvalificira i prodaja robe ispod njezine nabavne cijene sa porezom na dodanu vrijednost što je do sada to bilo vidljivo. I da će inspekcijska tijela imati veće ovlasti, a to smo naravno čuli iz izlaganja potpredsjednika hrvatske Vlade. Osvrt na nekoliko riječi i na uvođenje radnog vremena u okviru Zakona o trgovini. Na jedinstven način će se na razini cijele Republike Hrvatske regulirati radno vrijeme u djelatnosti trgovine. Predmetnim prijedlogom zakona radno vrijeme u djelatnosti trgovine biti će uređeno tako da će nedjelja kao i svi blagdani biti neradni dani. Naime, nedjelja će biti neradni dan uz mogućnost rada određenih prodavaonica kao izuzeća. U Nacrtu prijedloga novog Zakona o trgovini dana je mogućnost da prodavaonice tijekom tjedna od ponedjeljka do subote budu otvorene od 6 sati do 21 sat. Zbog nužne opskrbe stanovništva dana je mogućnost da tijekom tjedna od ponedjeljka do subote od 0 do 24 sata rade benzinske postaje prodavaonice na malo do 80 kvadrata, benzinske postaje i prodavaonice na malo unutar zatvorenog dijela, benzinske postaje unutar zatvorenih područja autocesta, prodavaonice na graničnim prijelazima, autocesta, kolodvora, zrakoplovnih luka itd. Zbog povećanja priliva potrošača u određenim dijelovima godine, a prvenstveno se ovdje misli na turističku sezonu, predlaže se da nedjeljom rade sve vrste prodavaonica od 6 do 13 sati u razdoblju od 1. lipnja do 1. listopada kao i tijekom cijelog prosinca. Tako bi nedjeljom zbog iznimnog funkcioniranja društvene zajednice mogli raditi i ostale prodavaonice koje se bave kulturnim običajima, tradiciji i prava na informacije itd. Mogli bi raditi od 6 do 13 sati, a to su štandovi, klupe, kiosci za prodaju cvijeća itd. Također je ovdje bitno i zaključiti na kraju, da cilj koji se želi postići novim Zakonom o trgovini je da se izbjegnu sadašnje nedorečenosti, zakonodavna nepokrivenost pojedinih područja i neusklađenost sa drugim zakonima. Djelatnost trgovine želi se urediti na jedinstven način kako bi se stvorio pravni temelj za obavljanje trgovine kroz sustav uređenih nacionalno zakonodavnih pravila. To će se pozitivno odraziti na stvaranje dobre baze podataka za mjerljivost trgovine, na suzbijanje nelojalne tržišne utakmice, na smanjenje neregistriranog gospodarstva te zaštitu zaposlenika i potrošača i konačno na razvoj ove djelatnosti koja ima značajnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo jednu ispravku netočnog navoda i jednu repliku. Najprije ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Hvala lijepo. Ma zadržao bih se samo na jednoj konstataciji, odnosno koja je navedena i u uvodu zakona, ali je kolega ponovio. Dakle činjenica koju je on iznio da će ovaj zakon doprinijeti boljoj dostupnosti hrvatskih proizvoda, odnosno trgovina, pardon proizvoda iz hrvatskih trgovina. Nije činjenica, odnosno ona ne odgovara istini. Jer ako mene onemogućava da jednom tjedno idem u trgovinu onda mi se smanjuje dostupnost i na kraju krajeva me se stavlja u nezavidan položaj. Dakle ja tijekom sezone ili inače postajem građanin drugog reda. Dakle ja ovisim o tome kada će mi biti sezona i kada će mi stranci doći onda ću moći kupovati nedjeljom, a kada nema turizma onda neću moći kupovati nedjeljom. Prema tome uopće se ne radi o dostupnosti nego mislim zapravo se ne stvara potrebna dostupnost i bez obzira na ono što je rekao zamjenik premijera, mislim da će dostupnost biti mnogo manja, a to ćemo se brzo uvjeriti nego šta je po važećim rješenjima. Poštovani kolega, zaposlenike u trgovini osim normalno radnog vremena interesira i očekuju od Zakona o trgovini o čemu je nešto govorio i potpredsjednik Vlade i zato pitaju kada će taj zakon, kako će se tim zakonom zaštititi njihovi egzistencijalni interesi jer na žalost mi moramo konstatirati da zaposleni u trgovini da su to radnici, da je to jedna skupina radnika koja je izrabljivana. Koja na žalost još uvijek djeluje i egzistira po principima robovlasničkih odnosa unutar toga. Na žalost činjenica je da oni nemaju prave predstavnike koji bi štitili njihove interese. Jer ako gledate njihov kolektivni ugovor, on je na razini minimuma zakonskog. Ako gledate da t i čelnici koji predstavljaju zaposlenike u trgovini nisu u stanju organizirati ni jednu prosvjednu aktivnost ni na jedan način, ni jedan oblik sindikalni borbe da se suprotstave takvim poslodavcima onda morate se pitati koji su to njihovi interesi da se upravo poslodavcima oni ne žele suprotstaviti. Oni su skloniji, a što ovih dana možemo čuti, organizirati štrajk općeg ili prosvjed općeg karaktera u kojem će oni sudjelovati, ali nisu ni u kom slučaju hrabri ni sposobni, a ima iz sebi znanih razloga, nisu u stanju organizirati prosvjedne aktivnosti da bi zaštitili egzistencijalne interese zaposlenika u trgovini. I zbog toga velim radnici osim samo radnog vremena, znači zaposlenici u trgovini očekuju i veću zaštitu njihovih materijalnih prava, jer na žalost to je izrabljivana kategorija ljudi, radnika u ovoj djelatnosti. Hvala. Pojedinačna rasprava dalje. Uvaženi zastupnik, Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo uvaženi gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege zastupnici! Pa skoro da mi je promijenio smisao rasprave kolega Kunst. Naime, ja mislim da je pravi razlog za izradu ovog prijedloga zakona ono što je skriveno, a to je da je u Hrvatskoj negdje 60 tisuća prodavača, a da 40 tisuća radi nedjeljom. A prema informacijama koje kaže sindikat od toga 90% nije dodatno plaćeno. I sada hrvatska Vlada i Hrvatski sabor umjesto da se zalaže za rad i plaćanje rada i osigura da to što ovdje zovu neradni dan što je točno, ali nije zabrana radom neradnim danom, nego neradni dan pa se on drugačije vrednuje u radu. Dakle, da hrvatska Vlada i Hrvatski sabor osigura da se provede zaštita tog rada i da se plati barem 100% na temeljnu plaću, Vlada prijedlogom zakona priznaje da je nesposobna to učiniti. Dakle, ne možemo zaštititi radnike koji rade nedjeljom pa ćemo sada zabraniti rad nedjeljom barem za ovih 40 tisuća radnika. Ako je to naša zadaća aferi, onda smo zaista uspjeli. Ja mislim da nije. Ja mislim da je zakon, ovaj prijedlog politički i socijalno neprincipijelan, nekonzistentan, pravno je selektivan i restriktivan i prema poduzetnicima i prema radnicima. Zašto tako mislim? Pa članak Ustava 49. poduzetnička i tržišna sloboda temelj su gospodarskog ustroja Republike Hrvatske, stavak 2., država osigurava naglašavam, svim poduzetnicima jednak pravni položaj na tržištu. Vlada se u svojem obrazloženju prijedloga zakona kaže da je razlog za donošenje ovakvog zakona zaštita prava radnika, a onda kaže da će to učiniti zamislite kako? Da će pojačati kazne koje inspekcija inspekcija ni sada ne provodi jer to prizna, a one su puno blaže. To je apsurd. Ja sam očekivao da će Vlada u prijedlogu zakona predvidjeti barem posebna sudska vijeća za zaštitu prava radnika, omogućiti lakši pristup radnicima u pravosuđe, a ne zabraniti rad. Danas se tvrdi da je inspekcija nesposobna, nedovoljan broj i da nije efikasna u zaštiti prava radnika. To naprosto mi ne smijemo prihvatiti kao činjenicu. Još nešto. Ovdje se neki pozivaju na zahtjev crkve. I ja smatram da crkva ima legitimno pravo zahtijevati ono ono što smatra da je za crkvu kao zajednicu u redu, ali istodobno kažem, odgovornost da zakonski uređuje društvene odnose samo je na Vladi i Hrvatskom saboru. A mi te odnose možemo uređivati u skladu sa Ustavom i ustavnim načelima. Još jedan moram reći pravni apsurd. Zakon o radu u člancima 38. i 39. 39. i 40 govori o vrstama radnog vremena i o punom radnom vremenu. Dakle, mi smo to utvrdili, a to je 40 sati puno radno vrijeme. Sve drugo nepuno radno, skraćeno, prekovremeni sat, sve smo to uredili zakonom. I onda donosimo u zakonu koji uređuje rad, radnika u trgovinama, onda taj pojam podvrstavamo pod pojam raspored radnog vremena, a što je zapravo u djelokrugu poduzetničke slobode. Raspored radnog vremena je, naravno zahtjeva da se i na taj način sukobite na tržištu, konkurenciji. Ako ne možete prodrijeti utorkom do potrošača pa vi ćete naravno raditi i nedjeljom. Nije interes trgovine u ovakvom društvu opskrba jer bi onda imali opskrbu u ne znam ni ja kojem selu gdje ne može egzistirati. Ovdje je maksimalizacija profita, pa je zadaća države da kaže gdje se mora radit, a ne gdje se ne mora radit i gdje se ne smije radit. Dakle, mi smo ušli u nešto što je stvar ja mislim koalicijskog sporazuma ili podilaženja određenim skupinama u hrvatskom društvu. To je naravno neprihvatljivo. Pozivamo se da u trgovini imamo 260 tisuća radnika, ali prema informaciji koje imamo od sindikata, ovaj zakon, a to je smisao zašto ga sada donosimo, regulira zapravo zaštitu pod navodnim znacima samo 40 tisuća radnika. Šta je sa onima koji, ostalih 220 rade prekovremeno? Da li oni imaju povećanu naknadu za rad u neradne dane i u praznike? Je li država hoće ili neće njima osigurati da im se to plati? Zašto je neprincipijelan? Ako je riječ o zaštiti prava radnika, onda prava radnika egzistiraju i u lipnju i u srpnju i u kolovozu i u rujnu i u prosincu. A mi, čiji onda interes tada čuvamo? Koga tada štitimo? Koji je interes poduzetnički da ne rade recimo u 10. mjesecu kad se da tako kažem vino radi, ako ćemo tako gledati? Ne možemo malo podilaziti nekome, malo ne podilaziti nekome. Moramo biti principijelni. Dakle, ako je zaštita prava radnika prioritetan, vrhunski zahtjev Vlade i Sabora u siječnju, veljači, ožujku, zašto ne bi bila u lipnju? Zašto ne bi bila u kolovozu? Pod kojim teretom to Vlada smatra da je tada manje potrebno štititi prava radnika? Kome tada podilazi Vlada? Možemo li u ovakvoj situaciji zaista zahtijevati da vidimo principijelnost Vlade kad u zakonu kaže da nema snimljenog stanja trgovina niti tipova trgovina a upušta se u uređenje tog područja. U te problematike se upušta. Ona će tek kad se donese ovaj zakon snimiti pravo stanje o trgovinama i tipove trgovine, ali to će molim vas lijepo urediti pravilnik kao da je to manji problem od ovog o čemu mi raspravljamo. To je veći problem jer tada se pojavljuje upravo interes građana Republike Hrvatske da se mogu snabdijevati a tipove prodavaonica se uređuje kako će biti opskrba građana, tipovima prodavaonica. Prema tome, mislim da je vrlo važno a to se može, ne mora doći za drugo čitanje, ovaj zakon u roku od šest mjeseci može doći. Može se snimiti stanje u hrvatskoj trgovini, ali ima i nejasnoća. Ja recimo nisam neki stručnjak za trgovačko pravo ali recimo šta znači u članku, mogao bih bezbroj takvih primjera navesti, mislim da je sedam, članku 1. da trgovina na veliko je kupnja robe za daljnju prodaju profesionalnim korisnicima. Profesionalni korisnik sam sada ja, ja profesionalno koristim ovaj zakon. Dakle, zadaća mi je da ga pročitam, da se bavim s njime. Je li to znači da netko ne može kupiti nešto ako se neće profesionalno baviti time, ili je to za daljnju prodaju itd. Ima takvih puno nejasnoća mada se pojmovnik unosi u 1. članak a kad je već pojmovnik koji određuje šta se smatra u ovom zakonu što onda bi sve nejasne stvari trebalo staviti tu bar i za ovaj zakon definirati, ne moraju biti u naravi. I svugdje u zakonu gdje govori da se uređuje radno vrijeme a ovdje je riječ o rasporedu radnog vremena, moralo bi se dodati raspored radnog vremena pa makar se radilo o prodavaonicama a ne radnom rasporedu radnika jer je radno vrijeme utvrđeno 40 sati, sve iznad toga zbunjuje i nije konzistentno.

Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Franjo Lucić. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Ispravio bih netočan navod uvaženog zastupnika gospodina Leke gdje je rekao da Vlada zabranjuje rad nedjeljom što nije točno. Vlada upravo daje pravo i dostojanstvo svakom čovjeku da doista ima nedjelju kao neradni dan, da ima zajedništvo u obiteljskom ručku i u svemu onome što svaki čovjek zaslužuje. Stoga Vlada ne zabranjuje rad ali istovremeno daje pravo čovjeku koji to svakako želi. I sam sam gospodarstvenik i imam 250 zaposlenih ljudi ali se nikada neću boriti za rad nedjeljom i pogotovo za prekovremeni rad koji nije plaćen.

Hvala, potpredsjedniče. Evo vidite kolega Leko, ovdje se čulo da i Vlada daje dostojanstvo. A gdje je to pohranila i deponirala pravo na dostojanstvo? Pa ona bivša oduzela, ova daje. Vlada treba osigurati da radni čovjek na što posebno i skrećete pozornost što je i bit ovog zakona dođe do svojih novaca ali to nije samo pitanje nekompetencije jer je vlast vrlo otporna na nekompetenciju nego ona to neće. Povisiti poreze bogatima, vlasnicima velikih trgovačkih lanaca, jednostavno uvesti takvu kontrolu da vidi je li radnik taj plaćen. Molim vas, dati minimalnu plaću koja će biti jedna pristojna plaća. To tražiti od ove vlasti. Kakav užas! A tražiti da zaštiti radnika što vi smatrate da je i bit i ja trebao biti ovog zakona, kakva molim vas gnjavaža. A kad govorite o radnicima koliko ima zaposlenih u trgovini 259, 260 tisuća među njima su prvenstveno žene i to ove u trgovini. To je roblje 21. stoljeća ali na njega ovaj zakon ne daje odgovor jer kad se ne primjenjuje onaj Zakon o radu i o kontroli neisplate plaće radnicima, neisplate prekovremenog, blagdana jer je pozitivan zakon koji je na snazi to riješio. Ali onda kad se ne riješi taj zakon onda ćemo na taj zakon novi zakon. Pa i gospodin premijer je rekao otvoreno koji su glavni potezi ove Vlade gostujući u emisiji 19.1. na HTV-u Plus. Rekao je ovo: "Ukidanje nula nula, zabrana pušenja i zabrana rada nedjeljom." a ne kako da radnik živi i kako da preživi, i kako da prije svega bude plaćen. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice, vama i meni je jasno da rad nije samo iz egzistencije nego upravo osiguranje dostojanstva čovjeka. Zato sam ja i rekao umjesto da se Vlada bori i osigura radno mjesto i na taj način osigura dostojanstvo radnicima kojih nota bene u Hrvatskoj ima 260 tisuća, čekaju posao a ne mogu doći do njega Vlada restriktivnim mjerama i ono malo radnih mjesta dovodi u pitanje. I još nešto bih rekao, oni koji se bore protiv rada koliko ja se razumijem lijenost je grijeh, nerad je grijeh. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Luka Denona. Kolega Leko, vi ste s pravom primijetili da je i u ovom zakonu predloženo tako i da do sada imamo ili ćemo imati tipologiju prodavaonica. Naravno, imamo pilot projekt koji još čini mi se nije ugledao svjetlo dana kako će te prodavaonice trebati izgledati i one bi po ovom zakonu trebale biti komparabilne sa zemljama EU. Nažalost, u ovom obrazloženju prijedloga zakona se također kaže da će ta baza podataka koju vjerojatno imamo da će se koristiti pri izradi strategije razvoja hrvatske trgovine. Ako to prevedemo to znači da danas u ovom trenutku nemamo strategiju razvoja hrvatske trgovine nego jednostavno onda imamo Zakon o trgovini a nemamo strategiju. Pa se evo ja pitam kamo će nam onda ta trgovina otići kada još uvijek ne znamo strateški razmišljati i promišljati hrvatsku trgovinu a sada već donosimo Zakon o trgovini. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I odgovor na repliku uvaženi zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Ne bih odgovarao da niste, da tako kažem uboli pravo, pravo naime, tipologija, ili tipizacija prodavaonica je jedno od sredstava da se zaštiti domaći interes. Lakše je to zaštiti, čak češće, nego carinom, nego kontigentima, kada propišete kojoj prodavaonici se što i kako može prodavati, onda je to lakše. Zato je i čudno da se zakon o trgovini, pred saborskim ljudima očituje, prijedlog zakona da nemamo uređeno niti snimljeno stanje trgovina u Republici Hrvatskoj. O čemu je tu riječ? Tko onda tu upravlja a tko ne upravlja? Vlada očito ne. Zahvaljujem. I treća replika. Uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Ja ću, gospodine potpredsjedniče replicirati uvaženom kolegi Leki koji inače očigledno ovom dobrom, kvalitetnom i argumentiranom raspravom, evo izazvao i pravu lavinu replika na onaj dio, a mislim da se mora shvatiti što je repliciranje. Repliciranje ne mora nužno značiti iskazivanje neslaganja, ono može biti i poticaj da se razmišlja dalje. No, međutim, s kojim dijelom, s onim dijelom u kojem kolega Leko pravom konstatira da je skriven smisao donošenja ovoga Zakona i da mi zapravo stidljivo razgovaramo zapravo što je u pozadini toga idući sa tezom da ova Vlada nije sposobna osigurati adekvatnu kvalitetnu zaštitu radnika i da mi to ne možemo prihvatiti. Ja mislim da upravo obrnuto. To je prvo što moramo prihvatiti. Ne se miriti s tim, ali prihvatiti činjenicu da ova, ali nažalost i sve Vlade do sada u Hrvatskoj nisu, ali nisu jedini akteri bile sposobne zaštiti radnike. To je prva i početna premisa i teza od koje valja poći. Ako treba napraviti task force nekakav, ako hoćete i konsenzus ali to se pitanje napokon mora početi u Hrvatskoj rješavati. I vrijeme prvobitne akumulacije kapitala je iza nas, i tranzicije, ovo je sada civilizacijsko pitanje, a prva činjenica od koje moramo poći, staviti problem na stol i reći kako ćemo to učinit, tu moraju biti uključeni dakako i sindikati i poslodavci, a ne ići, kao što netko reče zakonom na zakon, time se problem zamagljuje a ne rješava. Zahvaljujem. I odgovor na repliku uvaženi zastupnik Josip Leko. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Davorko, naše stajalište je već davno poznato, mi smo da se zaštita radnika osigura na razne načine a da se rad nedjeljom i praznicima plati dvostruko. Zato ostajem kod ovog što sam rekao i očekujem da će Vlada i država krenuti tim putem. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I četvrta replika, uvaženi zastupnik Šime Lučin. **Lučin, Mislim da je kolega Leko pogodio centralno pitanje, barem tako Vlada kaže, između ostaloga, a to je, zaštita, zaštita radnika. Ne znam bi li mu mogao odgovoriti, ali vjerojatno se radnici tijekom turističke sezone mogu bolje i lakše štititi zato jer su temperature, temperature više. Sam potpredsjednik Vlade je rako da je šaroliko radno vrijeme trgovina koje određuju jedinice lokalne samouprave teže kontrolirati, je li? Sada ja ne razumijem kako će ih sada biti lakše kontrolirati ako vidimo da će te trgovine moći raditi, ne znam do 9, 10 ili već koliko sati. Prema tome, umjesto da se institucije koje bi trebale kontrolirati poštuju li poslodavci zakonitost u radu svojih radnika da se Vlada, zapravo prilagođava tim uvjetima. Mi zapravo tražimo od trgovina i poslodavaca da se prilagođavaju da se što ta kontrola lakše vrši. I slažem se s vama u onom dijelu oko Crkve, ali ne u potpunosti. Jer koliko sam negdje pročitao ni Crkva nije zadovoljna sa ovim Zakonom. Ali očito da rješenje koje nam nude, da, jer koliko sam vidio, zapravo u nekoliko izjava, zapravo nije zadovoljna, ali očito je riječ prije svega o političkom zakonu, odnosno zakonu koji ne respektira realitet. Iako se to u prvoj rečenici obrazloženja kaže da se poštuju nekakvi novi uvjeti. Zahvaljujem. I idemo dalje sa raspravom. Uvažena zastupnica Brankica Crljenko. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodo članovi Vlade, uvažene kolegice i kolege. Trgovina ima ključnu ulogu u daljnjem razvoju gospodarstva Republike Hrvatske. Zato je trgovini potrebno omogućiti odgovarajući rast i razvoj uz vođenje interesa za stvaranje jednakih uvjeta za poslovanje gospodarstvenika, vođenje računa o zaposlenicima i potrošačima te u konačnici vođenje računa o suzbijanju zlouporaba na svim razinama koji se u ovoj djelatnosti pojavljuju. Dosadašnja primjena Zakona o radu pokazala je određene nedostatke koji se odnose na zaštitu prava radnika, kako u pogledu zaštite njihova dostojanstva, tako i u pogledu zaštite njihova radno pravnog statusa. Zaštita radnika od poslodavaca je nedostatna a posebno u velikim trgovačkim centrima. Ovim Prijedlogom zakona o trgovini koji se odnosi na radno vrijeme, odnosno na zabranu rada nedjeljom, nastoji se na izvjestan način potaknuti promicanje radničkih prava. Hrvatska država mora najprije ustrojiti kvalitetnu politiku i praksu zaštite radničkih prava. Ovim se Zakonom nastoji postići kvalitetnije poštivanje tih prava, ali bojim se samo deklarativno. Taj bi korak, zabrana rada nedjeljom, zapravo trebao biti korak naprijed u zaštiti radničkih prava. Ali šta je sa općim, početnim radničkim pravima. Koliko se država zapravo trudi i trsi aktivno i proaktivno uključiti u zaštitu temeljnih radničkih prava. Koliko je do sada učinjeno da žene mogu slobodno planirati obitelj bez straha od otkaza? Koliko je učinjeno da se zabrani otpuštanje trudnica? Da li se radnicima isplaćuju sva zaslužena i zajamčena prava iz Ugovora o radu? Koliko se poštuje Zakon o radu, pogotovo u dijelu korištenja godišnjeg odmora, obzirom da se ne rijetko može naići na informaciju da radnici nisu bili na godišnjem odmoru više od dvije godine. I ono osnovno i najvažnije pitanje. Koliko je učinjeno napora da se osigura da radnici na vrijeme dobiju svoju plaću. Tek kada se osiguraju ova osnovna radnička prava tek se onda možemo uključiti u nadograđivanje tih prava zabranom rada nedjeljom. Osnovna radnička prava nisu zajamčena poput korištenja godišnjeg odmora, redovite isplate plaće. Zato su ove odredbe u prijedlogu zakona samo kap u moru prava radnika koja se uvjetno rečeno moraju poštivati. Najveći problem oko ukidanja rada nedjeljom je taj što će se u tom slučaju pojaviti višak radnika, što veliki trgovački lanci uvelike najavljuju, a to će rezultirati otpuštanjem većeg broja ljudi. Tijekom cijele godine nedjeljom će moći raditi kiosci za prodaju tiska, pekarnice, prodavaonice cvijeća i svijeća, te suvenirnice i to od 6 do 13 sati, a benzinske postaje i trgovine u njima koje nisu veće od 80 m2, benzinske postaje na autocestama, te prodavaonice na kolodvorima, aerodromima, u lukama i pristaništima moći će i nedjeljom raditi od 0-24 sata kao i svakog drugog dana. Ovakve odredbe diskriminirajuće su, dovode do neravnopravnosti poduzetnika na tržištu, pa bi Ustavni sud mogao ukinuti zakon kao što je to već učinio sa zakonom iz studenoga 2003. godine zbog odredbe da je rad nedjeljom dozvoljen samo trgovinama do 200 kvadrata. Među iznimkama koje će moći raditi nedjeljom jesu i prodavaonice u bolnicama, hotelima, muzejima, lječilištima i sličnim ustanovama. Kod odredbe u članku 61. stavak 1. Vladina prijedloga Zakona o trgovini da se rad nedjeljom tijekom cijele godine iznimno dozvoljava specijaliziranim prodavaonicama za prodaju kruha i pekarskih proizvoda, važno je naglasiti da upravo zaposleni u tim trgovinama imaju puno problema sa vlasnicima, ne mogu se učlaniti u sindikat niti se izboriti za svoja prava. Nameće se pitanje je li radnik ponižen time što će nedjeljom doći na posao. Može li hrvatski radnik, a uglavnom je riječ o trgovcima s prosječnom plaćom od oko 2500 kuna biti ponižen prilikom da odradi još 8 radnih sati i time si omogući da bude korak bliže dostojanstvenom životu. Najveći je problem što se taj rad uglavnom ne plaća. To je problem ove države. To što je normalno da će radnik raditi ni za što. Radit će samo za to da sačuva svoje radno mjesto. To što poslodavac smije nekome ne platiti rad i ne trpjeti nikakve posljedice. Država mora osigurati da rad, bilo čiji rad bude plaćen. Prema računici Sindikata trgovine, s obzirom na to da je Zakonom o radu utvrđen radni tjedan od 40 sati koji radnici u trgovini nerijetko odrade u četiri radna dana nedjeljom trebaju dobiti dodatak od 50% za prekovremeni rad, 35% za rad nedjeljom, odnosno dodatak od 85%. Sustav inspekcija i sankcija trebao bi osigurati isplatu pravičnih i adekvatnih naknada radnicima za rad nedjeljom. Prema postojećim zakonima potrebno je kažnjavati one koji radnicima ne isplaćuju dodatnu zaradu za rad nedjeljom ili ne osiguravaju zamjenski slobodan dan ili na bilo koji drugi način krše prava radnika ne samo u trgovini. Ovakva zabrana rada nedjeljom neprihvatljiva je i iz ekonomskih razloga. Trgovina čini 10,9% nacionalnog dohotka i generira prihode koji imaju povoljan utjecaj na gospodarski rast. Zabrana rada nedjeljom mogla bi i za sedminu smanjiti utjecaj trgovine u reprodukciji društvenog bogatstva. Također je nejasan motiv ograničavanja zabrane isključivo na trgovinu, obzirom da je rad nedjeljom prisutan i u drugim gospodarskim granama kao što su ugostiteljstvo, poljoprivreda, javne službe i druge. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Idemo dalje. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine potpredsjedniče hrvatske Vlade, gospođe također iz Vlade. Pozdravljam sve, kao i prisutne kolegice i kolege. Bit svakog zakona pa tako i ovog je da omogući, odnosno stvori važne zakonske pretpostavke, uvjete za obavljanje, unapređenje i razvoj dotične djelatnosti u ovom slučaju trgovine. Zakonske odredbe moraju poticati, a ne sputavati obavljanje poslovanja trgovačkim organizacijama. Ali moraju omogućiti pravilan nadzor i inspekciju, kontrolu roba i proizvoda. Udio trgovine u ukupnom bruto domaćem proizvodu sa 11% i ukupnom broju zaposlenih sa 17,3%, sa oko 260000 zaposlenih daje trgovini veliki značaj, a samim tim i ovom temeljnom zakonu koji regulira ovu djelatnost. Zbog toga smatram da je vrlo pohvalno što se izradi ovog zakona pristupilo vrlo temeljito. Pripreme su se počele, dakle prije nekoliko godina. Što su se u njegovu izradu uključili svi relevantni čimbenici od Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, HUP-a, Ureda za socijalno partnerstvo Vlade Republike Hrvatske, Sindikata trgovine, dvije najveće Udruge za zaštitu potrošača, Udruženje trgovaca Zagreba, hrvatskih izvoznika, pa do Hrvatskog Caritasa. Ovako širok krug i neosporna stručnog sudionika u njegovoj izradi daju garanciju da je ovaj zakon razradio i definirao sve bitne elemente koji sačinjavaju vrlo složenu dinamičnu i stalnim promjenama podložnu djelatnost. Uostalom, svima njima je u vlastitom interesu da trgovina bude pravilno, zakonski uređena. Postojeći Zakon o trgovini donesen je 1996. godine i do sada je mijenjan i dopunjavan devet dopunjavan devet puta što potvrđuje raniju konstataciju o dinamičnosti ove djelatnosti i potrebi stalnog mijenjanja i usavršavanja pratećih propisa. U medijima je najviše bilo dakle jedan dio i to radno vrijeme prodavaonica. Ja moram reći da su mene često prodavačice u trgovinama pitale kada ćemo urediti ovo radno vrijeme. Nisu me nikada pitali da se to plati, nego im je uvijek bila važna neradna nedjelja, odnosno neradni blagdan. I smatram da je stvarno dobar ovaj stav, dakle potrebno pitanje radnog vremena urediti jedinstveno za područje cijele Republike Hrvatske i to kroz diferencijaciju radnog vremena po naznačenim obilježjima i tjedno, dakle nedjeljom i blagdanima. U ovom nacrtu prijedloga novog Zakona o trgovini dakle dana je mogućnost da prodavaonice tijekom tjedna od ponedjeljka do subote budu otvorene do 6 do 21 sat. Ovdje ima izuzeća za koja ja smatram da su opravdana, ali smatram također da prava potrošača neće biti ugrožena, da su izuzeća su po meni ona kvalitetna. Ono što je također jako bitno osim radnog vremena je da ovaj zakon osigurava zdravu tržišnu utakmicu, razvoj novih oblika i tipova trgovine, internacionalizaciju i ulazak stranog kapitala, iskorištavanje naših komparativnih prednosti što će povući za sobom neminovan razvoj pratećih djelatnosti kao npr. proizvodnja hrane, svježeg povrća i voća, uslužnih djelatnosti, prometa i obrta. Indirektno će ovakav brz i neupitan razvoj novih tehnologija i oblika trgovine i trgovanja zahtijevati i nova dodatna stručna znanja i sposobnosti djelatnika u trgovini što će znatno izmijeniti i strukturu zaposlenih i zanimanja u trgovini. Djelatnost trgovine mora biti zakonski regulirana tako da bude u funkciji potrošača zaposlenih u trgovini, gospodarstvo u cjelini, a država treba omogućiti obavljanje funkcije i osposobiti državne institucije i tijela državnog nadzora i inspekcije za provođenje zakonskih odredbi. No te zadaće država mora izvršavati na način da ona bude pokretač i mislim da ova država, ova Vlada to čini. Mislim da ovaj prijedlog zakona uklanja manjkavost i nedostatke postojećeg zakona, da definira ekonomske pojmove u trgovinskom poslovanju, da propisuje postotke i uvjet obavljanja trgovine i pojednostavljuje vođenje poslovnih knjiga, a s druge strane ovaj zakon daje veće ovlasti inspekcijskom nadzoru. Sve to u cilju osiguravanja zdrave tržišne utakmice, sprječavanja nelojalne konkurencije i obuzdavanja sive ekonomije i zapošljavanja na crno. I na kraju zbog svega toga smatram da ovaj zakon možemo prihvatiti uz obvezu stalnog praćenja njegovog provođenja. Hvala lijepa.

nisu pitale da im se plati rad nego samo kad će se urediti taj rad nedjeljom. Ja vjerujem da je tomu tako, jer u zadnje vrijeme se to dakle i sama sam svjedok, ali i ostali kolege i bilo tko, imao je sličan slučaj. Dakle uglavnom se pita kada će se više urediti taj rad nedjeljom, iscrpljene smo, više ne možemo. I to je istina! Jer pitati i tražiti da im se taj rad plati, oni smatraju da je to iluzorno. Davno su izgleda odustali od toga. Iako su prvotno sjećam se, pitali i mene i mnoge druge, zašto nam se taj rad ne plati. ne plati. Mi bi radili, odnosno oni koji nemaju obitelj, voljeli bi raditi da više zarade kada bi taj rad bio plaćen onako kako to zakon predviđa. Međutim, odustali su od toga. Država nemoćna da zaštiti slabe, ali moćna kada je recimo primjena Zakona o prekršaju, parking i tako. Nema, moćna, najmoćnija prema siromašnima kada kada primjenjuje zakon. Ali kada taj zakon treba zaštititi radnika onda su odjedanput slabe institucije. I sami govorite kako institucije trebaju pojačati kako bi se i slabi prije svega radnici zaštitili. Ali prije svega treba imati i političke volje da se to učini, jer to nije problem. To nije problem učiniti i kontrolirati zaista da li je taj radnik, ta radnica radio subotom i nedjeljom. To bi bilo dovoljno o evidencijskom listiću, kad bi inspekciji se omogućilo da poslodavac je dužan prikazati svakog radnog dana koliko je tko radio i to je vrlo vrlo jednostavna stvar. Možda je to propušteno ranije učiniti, evo ja mislim da postoji sada takav jedan konsenzus da se to učini jer to nije nekakva velika odnosno komplicirana stvar ako se zaista hoće. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Činjenica je istina, stvarno da me pitaju, kada ćemo to urediti. Meni je drago da danas mogu sudjelovati u ovoj raspravi i da kažem evo da sam zastupala da ne rade. Mislim da je dobro kada smo već ovdje da onda i slušamo što kaže potpredsjednik Vlade. Rekao je da će biti sve više inspektora koji će nadzirati rad. Prema tome, nadzirati će se i to da li poduzetnik, odnosno vlasnik te trgovine da li plaća. dragim mojim gospođama koje rade u trgovini kad me budu pitali sada da li moraju raditi nedjeljom, onda ću im reći da sam ja protiv da rade nedjeljom, ali da je gospodin Leko rekao da nedjeljom kada se radi, ne raditi nedjeljom je grijeh. To je gospodin Leko rekao pa ste trebali njemu replicirati i reći da grijeh je kada se radi nedjeljom. Hvala.

gospođe i gospari zastupnici. Izgleda da se ova rasprava svela uglavnom na rad nedjeljom, međutim činjenica je da je zakon trebalo donijeti, odnosno da ga treba donijeti, da ga moramo sagledavati kroz značaj trgovine u ukupnom hrvatskom gospodarstvu. Čuli smo podatke od 11% bruto društvenog proizvoda, čuli smo podatak od 17,3 udjela trgovine u sveukupnoj zaposlenosti, čuli smo brojku od 260 tisuća zaposlenika što nije zanemariva brojka. Činjenica je da će se, ono u cilju uštede vremena ću skratiti možda malo raspravu. Da će se neke stvari koje ovdje nisu dorečene riješiti podzakonskim aktima i ona osnovna činjenica da je ovo prvo čitanje, jer i moja bi se rasprava uglavnom usmjerila na rad nedjeljom i na radno vrijeme, jer to je ono što me posebno zanima, a posebice jer je Dubrovnik danas ovdje više puta akcentiran, a o tome smo razgovarali na niz odbora a posebice na Odboru za turizam. To je nešto što ne možemo ovdje preskočiti, ali isto tako sam vrlo zadovoljna što je potpredsjednik Vlade danas ovdje kazao da je spreman razgovarati o radnom vremenu, znači govorimo od 6 do 21. Znači ne radi se samo o nedjelji, radi se čak o tom radnom vremenu cijelu godinu gdje mislim da je ta spremnost evo danas mene oduševljava i nadam se da ćemo to kroz raspravu do do drugog čitanja uskladiti. Jer 21 sat u primorskim mjestima kada je ljetno računanje vremena, znate da je to još uvijek dan. Znači jednostavno običnim danom je puno bolje pomaknuti radno vrijeme od 7 ujutro do 22 ili nekako drugačije. razumijem da se hoće postići jedinstvenost na razini cijele Hrvatske i da će lakše biti kontrolirati sa strane inspekcije, ali isto tako možda bi trebalo razmotriti i ono o čemu je gospodin Čehok govorio, a to je uloga lokalne uprave i samouprave u jednom dijelu, da se bar u ovim turističkim mjestima, jer smo čuli iz izlaganja i potpredsjednika i ostalih zastupnika kako je to riješeno u drugim državama, pa smo vidjeli da je u Italiji u turističkim mjestima postoje neke dakle izuzeci, a mi već sami radimo izuzetke na način što od 1. lipnja do 1. listopada kažemo da je povećana dakle povećan je promet. Budući da je povećan promet ja moram reći strategija razvoja hrvatskog turizma, stalno govorimo da idemo na dulju sezonu, mi smo u Dubrovniku postigli sezonu od 7 mjeseci, to znači od 1. travnja do 1. studenog. A stalno se zalažemo i to je neka naša mala lokalna strategija, 365 dana turizma. Kažem, Dubrovnik posebno ovdje ističem iz razloga što smo specifična sredina i bilo je govora da je bolje da manje govorimo o trgovini, a više o industriji, više o proizvodnji. I ja se slažem da bi to bilo izvrsno kad bi bilo moguće na razini Hrvatske. Ali na razini našeg malog grada, pa evo ovdje je spomenuta i ta umijeće trgovanja i Kotruljević. Činjenica je da nemamo prostora, da smo geografski posebno smješteni i da nam je trgovina jedna od glavnih grada gospodarstva. I stoga ovdje se nalazimo u svojevrsnoj svojevrsnoj kolizi ili možda čak u sukobu interesa budući da sam gradonačelnica i zalažem se za provedbu te strategije, a istovremeno bi nam bilo stalo da se na razini cijele države to riješi jedinstveno i na zadovoljstvo svih. Znači vjerujem i očekujem da ćemo do drugog čitanja i u drugom čitanju naći možda neka rješenja koja će zadovoljiti i ovo o čemu smo govorili mi iz lokalne uprave i samouprave i iz Odbora za turizam. Reći ću vam samo jedan podatak. Na primjer boravišna pristojba na razini grada Dubrovnika se plaća cijelu godinu po istoj stopi iz tog razloga, a znate da je promet u onim zimskim mjesecima znači ona četiri, pet mjeseci koje moramo priznati da nije sezona a njoj težimo, smanjen. Znači trebalo bi na neki način i to kompenzirati. Međutim ovo je jedna puno šira tema. I kažem nažalost svela se na rad nedjeljom, svela se na turističku sezonu, a tema je uređivanje Zakona o trgovini. Slažem se i suglasna sam da se uredi i bit ću za zakon. Međutim potrebno je do drugog čitanja ovo raspraviti i pokušati diferencirati i kažem od 6 do 21 sat svakim danom, to mislim da treba definitivno produžiti. Isto tako od 1. lipnja do 1. listopada ako već možemo tu praviti izuzeće onda možemo još proširiti par mjeseci. Isto tako nedjelja od 6 do 13 je tema za raspravu. Budući da je činjenica da se svi zalažemo za obiteljske vrednote, međutim istovremeno ovi mali dućani o kojima govorim, dakle ovdje uopće ja ne spominjem niti mislim na velike trgovačke centre, svi su oni obiteljski poslovi ili obiteljski biznisi i baš oni bi to tražili i oni to trebaju. Stoga mislim da je izvrsno da je ovo prvo čitanje i da će bit vremena za širu raspravu i da ćemo možda naći neke kompromise. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Imamo četiri replike. Prvo je uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica gospodin Čehok prije toga, prije vas da se ova rasprava svodi samo na radno vrijeme. Odgovor je jednostavan. Zato što u zakonu koji se predstavlja kao novi Zakon o trgovini, zapravo je to i jedina bitna novina. Sve ostalo se svodi na postojeći zakon sa možda malim modifikacijama. A zašto mi kažemo da način na kako se predlaže urediti radno vrijeme u trgovinama neće riješiti problem zaposlenih? Pa upravo stoga što u mnogim trgovačkim kućama zapravo ne djeluje sindikat, vlasnici ne dozvoljavaju da se radnici sindikalno organiziraju, nemaju kolektivne ugovore, dakle ne uređuje se niti radno vrijeme niti isplata plaća nekim drugim načinom, nego što to odluči sam poslodavac. To je i razlog što mi sumnjamo da će način kako se ovdje regulira radno vrijeme postići efekte koje predlagač nama u obrazloženju ovog zakona zapravo kaže da će se postići. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa mislim da ipak nije točno, bez obzira što nije netočan navod. Znači čuli smo ovdje da su se pojednostavnile neke odredbe iz razloga HITROReza, čuli smo da se donosi tipologija dućana, čuli smo o smanjenju sive ekonomije, čuli smo da se pokušavaju pomiriti interesi zaposlenika i potrošača, čuli smo da se definiraju razni pojmovi iz trgovine i čuli smo ono ključno zbog čega ovaj zakon ima odredbu P.Z.E., a to je usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije i da će se ulaskom u Europsku uniju prestati vrijediti odredbe koje se odnose na taj dio. Zahvaljujem. Druga replika uvažena zastupnica Ingrid Antičević- Marinović. i otvarali probleme koje ovaj zakon ipak ne rješava pogotovo kad ste istaknuli ovaj problem u turističkim područjima. Dakle, poanta je i ovo što je kolegica Dragica Zgrebec vam replicirala, dakle da je poanta u tome da se takav rad plati, da ne bude nego dobrovoljan. I mislim da bi to bilo na zadovoljstvo sviju. Ali evo, apostrofirajući činjenicu da od 1.6. do 1.10. te radnice koje se i kolegici Majdenić, a i meni i svima vama obraćaju, nećete, očito je da ih se neće moći reći evo, uspjeli smo u tome, nećete raditi nedjeljom. Radit ćete čitav šesti, sedmi, osmi, deveti mjesec. Radit ćete. Dakle, ovaj zakon što bi rekao nekad davno ali imenujući jedan drugi zakon ZERP, sad tko se toga više sjeća, premijer, tadašnji zastupnik je rekao ni pirka ni kanjac. Eto tako je i ovaj zakon čudnovati kljunaš, ni pirka ni kanjac. Malo se radi, malo se ne radi. U biti pet mjeseci će se i dalje raditi po postojećem. Radit će roblje 21. stoljeća. Neće biti plaćeno jer se to ništa ne govori o tome najvažnijem problemu da rad mora biti plaćen bilo nedjeljom ili ponedjeljkom. To je osnovni problem. A onda ćemo mi lako doći i do nedjelje. Ali počnimo od ponedjeljka. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Morate se opredijeliti onda kaj je? Čudnovati kljunaš ili Odgovor na repliku uvažena zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Ja razumijem da je ova replika iskorištena da bi se izrazili stavovi nekih drugih a zapravo nije bila neka polemika s mojim stajalištima jer meni se nije obraćao, nisu mi se obraćali prodavači ni prodavačice niti je bilo govora o plaćanju ili neplaćanju. Ja sam govorila o specifičnosti kraja iz kojega dolazim, bolje rečeno grada iz kojega dolazim. I tu je nešto sasvim drugo. nije nitko, nitko nije potplaćen nego se radi o organizaciji obiteljskih poslova gdje bi ljudi željeli dobiti šansu u vrijeme kad je pojačan promet a pojačan je sedam mjeseci a mi težimo da bude cijelu godinu da tada eventualno se naprave neka izuzeća. Znači, nije bila ova tema ali razumijem da

Replika uvažena zastupnica Željka Antunović potpredsjednica doma. Hvala lijepo. Pa ja bih ustvari replicirala sa izraženim visokim razumijevanjem kolegice Šuice za nešto što je u zakonu loše i o čemu je ona na vrlo blag i pristojan način govorila a to je ujednačavanje radnog vremena na području čitave Hrvatske. I tu bih ja još spomenula onaj problem s tim da turistička sezona u različitim dijelovima Hrvatske nije u isto godišnje doba. I upravo to je jedna od ozbiljnih primjedbi na ovaj zakon. Ona proizlazi iz činjenice da se nešto što treba diktirati tržište, o čemu individualno trebaju odluke donositi lokalne samouprave sukladno interesima gospodarstva, gospodarskog razvoja i građana na svom području pokušava uklopiti u jedan zakon. I kako god se taj zakon pisao, šta god se u njemu unosilo ostat će otvoreni mnogi problemi. Dodavanje nekih novih izuzetaka ili premještanje iz šupljeg u prazno kako bi rekla s lijevog na desno ili s desnog na lijevo neće riješiti problem koji ima grad Dubrovnik. Ali taj problem nema samo grad Dubrovnik. Njega imaju i mala mjesta kojima se stanovništvo utrostruči tijekom turističke sezone koji možda preko godine gotovo nemaju potrebu da postoje neke prodavaonice, postoji neka trgovina ali tijekom turističke sezone imaju itekako potrebu da im to ne bude regulirano nekim suhoparnim zakonom i stavljeno u neprihvatljive kalupe. Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvažena zastupnica Dubravka Šuica. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Pa evo, ja želim odgovoriti i opet ponoviti da smo čuli spremnost Vlade i spremnost potpredsjednika razmotriti ovo pitanje do drugo čitanja i vjerujem da će tako i biti i da ćemo moći o ovome još razgovarati. Ali još ću iskoristiti ovu prigodu i kazati da 700 tisuća turista znači je prošle godine došlo cruserima u Dubrovnik što ne kažem da je to naša glavna strategija, dapače da nam se slučajno dogodila itd. Ali 90% crusing turizma zapravo cijele Hrvatske se događa u Dubrovniku. I jedan je podatak bio, ne bih sad spominjala drugi grad ali jedan dalmatinski grad u koji dolazi par crusera tjedno je imao potrošnju po institutu turizma Hrvatske, potrošnju po gostu 70 eura a u Dubrovniku se dogodilo da je potrošnja samo 30, 35 eura zbog loše ponude itd. Znači, u svakom slučaju to ne bi mi trebalo ići na čast ovdje to reći, međutim u svakom slučaju trebalo bi biti motivirajuće da na neki način podignemo potrošnju u vrijeme kad ti cruseri dolaze u Dubrovnik a nažalost većina ih dolazi nedjeljom i mi radimo sve da utječemo na te kompanije da disperziramo zapravo dolazak crusera tijekom cijelog tjedna. I ovo je možda, kažem možda sam malo imala digresiju ali je ovo zgodna prilika za raspravu o ovome još jedanput, i možda na Odboru za turizam i na nekim drugim zakonima a ne samo na ovom zakonu. Ali ovaj zakon je poslužio kao neka podloga za otvaranje rasprave. Zahvaljujem. Uvažene zastupnice i zastupnici, još jednom upozoravam odbore da je potrebno da za vrijeme pauze odrade svoj dio posla, prorade zakone s kojima smo dopunili dnevni red. Prekidamo sjednicu do 15 sati. Prva na redu nakon pauze je uvažena zastupnica Neda Klarić. Hvala lijepa.